Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam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 Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 33. izredne seje, katerega predlog ste prejeli v petek, 10. marca, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela in zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.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

Predlog resolucije je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. V zvezi s tem predlogom resolucije je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. In za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo predstavniku predlagatelja, gospodu Janezu Janši. Izvolite. Spoštovani kolegice in kolegi, predstavniki Vlade, spoštovana javnost. Evropski parlament je novembra lanskega leta sprejel resolucijo, in to z veliko večino, s katero je uvrstil Rusijo med države, ki podpirajo terorizem. Hkrati je Evropski parlament pozval tudi telesa, zakonodajna telesa držav članic, da ravnajo podobno ali enako. Podobne resolucije, ki uvrščajo Rusko federacijo med države, ki podpirajo terorizem, je sprejela tudi parlamentarna skupščina Sveta Evrope z velikansko večino, če ne skoraj soglasno, parlamentarna skupščina Nata in tudi različna telesa številnih drugih mednarodnih asociacij, katerih članica je tudi Slovenija. Vse od novembra lani smo na nek način čakali vladno koalicijo in Vlado, da podoben akt predloži tudi v sprejem temu Državnemu zboru. ker te poteze s strani vladajočih ni bilo, smo to resolucijo pripravili sami. V bistvu sledi temu,

Ne vseh, mislim, ampak večino tudi s strani koalicije. Zdaj, za kaj tukaj gre. Od začetka ruske agresije na Ukrajino, tam ne poteka zgolj neka vojaška agresija, poteka nekaj, kar ima, kar vsebuje elemente genocida, zločinov proti človeštvu in kar vsebuje tudi elemente mednarodnega terorizma. V resoluciji so ti elementi našteti, lahko o tem veliko govorimo, bomo tudi kasneje že to obrazložili, dejstvo pa je, da celoten civiliziran svet glede tega nima različnih mnenj. Vsi dokazi so javni, so na dlani in to, kar se tam dogaja, se pravzaprav dogaja pred očmi celotne mednarodne javnosti. Teoretične razprave o tem, kdo je kriv, čigava propsi(?) vojna tam poteka, kateri dogodki v zgodovini so od tega pripeljali, so z vidika tistih, ki tam trpijo, umirajo, ki so žrtve mednarodnega terorizma, zločinov proti človeštvu, genocida tudi, te teoretične razprave so za njih popolnoma nepomembne, jim nič ne pomagajo, na nek način zgolj ustvarijo neko okolje, v okviru katerega se najbolje počuti sam agresor, ki izvaja ta grozodejstva. Se pravi, ne glede na vse te teoretične izgovore ne obstaja kruto dejstvo, da agresija, zločini proti človeštvu, akti mednarodnega terorizma niso nekaj kar bi se dogajalo na ozemlju dveh sprtih strani, to se dogaja izključno na ozemlju napadene države, na ozemlju Ukrajine. Se pravi, tukaj ne gre za nek klasični vojaški spopad, veliki zavzetosti in želji po miru, pozivali obe sprti strani k pogajanjem, k temu naj sedejo za mizo in naj se vendarle zmenijo, da ljudje ne bodo trpeli. Gre za enostranski akt agresije z elementi mednarodnega terorizma, zločinov proti človeštvu in genocida. S tega vidika seveda sprejemanje aktov, kot je resolucijo o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem, to dejanje ne izključuje, drugih obsodb to ne izključuje, drugih pregonov to ne izključuje, drugih dejanj ali obsodb. Tukaj ne gre za to ali je to genocid, ali je to mednarodni terorizem, ali je to zločin proti človeštvu, ker gre za vse troje in izgovarjati se, ker smo eno obsodili, ne bomo drugega, je, bom rekel, pravzaprav podpora agresorju. Zdaj, ko gre za obravnavo v tem Državnem zboru, ko gre za podporo ali nepodporo tej resoluciji, gre v bistvu za pomemben akt izraza solidarnosti in umeščanja Slovenije na dobro stran zgodovine. Glasovanje, ki je na žalost že potekalo na matičnem odboru, kjer se je preprečilo, da bi Državni zbor v celoti glasoval o tej resoluciji, o podpori tej resoluciji, je test moralnega kompasa slovenske politike. Poleg teh mednarodnih asociacij, katerih članica je tudi Slovenija, so to resolucijo sprejeli tudi številni parlamenti evropskih držav, ne vsi, ponekod se podobne resolucije še obravnavajo in bo to število rastlo, dejstvo pa je, da je doslej samo ena država takšno resolucijo zavrnila in to je Slovenija na glasovanju, z glasovanjem koalicijskih poslancev na Odboru za zunanjo politiko. Nobena druga država nikjer takšne resolucije ni zavrnila. Mislim na članice Evropske unije, ali tega še niso obravnavali ali pa so takšno resolucijo sprejeli.

prazen je bil tisti, da takšne resolucije ne smemo sprejeti, ker bi bila to obsodba celotnega ruskega naroda. Te besede smo poslušali potem, ko je, mislim, da samo tri tedne nazaj na Prešernovem trgu del tega ruskega naroda, se pravi Rusi, ki živijo v Sloveniji, ne podpirajo Putina, demonstriral in zahteval, da se Rusijo razglasi za državo, ki podpira mednarodni terorizem. Se pravi, del ruskega naroda je to zahteval. S to resolucijo tega dela mi ne obsojamo, dejstvo pa je, da del ruskega naroda Putina podpira, podpira to agresijo, in s to resolucijo obsojamo tudi ta del ruskega naroda, in to je dejstvo. In tisti iz vladne koalicije, ki so za takšne resolucije glasovali na teh mednarodnih forumih, so to isto naredili. Eno je stališče in eno je glasovanje v Bruslju ali pa v Strasbourgu, drugo pa v Sloveniji. Zdaj ne vem, kdo misli, da bo s tem koga »farbal« ali pa prevaral v mednarodni skupnosti. Poglejte si transparente na tem protestu Rusov na Prešernovem trgu, kjer piše, da oni, Rusi, ki ne podpirajo Putina, zahtevajo, da se Rusija uvrsti med države, ki podpirajo mednarodni terorizem zakaj? -, zato, ker je mednarodna skupnost izdelala mehanizme za kaznovanje aktov mednarodnega terorizma, ki so dodelani, kjer ni treba posebej ustanavljati še nekih določenih tribunalov, kjer se lahko sprožijo postopki ne samo pred mednarodnimi sodišči, ampak tudi v posamičnih državah. In zaradi tega je razglasitev ali pa postavitev Ruske federacije s takšnimi akti za ruski režim nekaj, kar je neprijetno in pritisk v realnem času, ne šele enkrat po tem, ko bodo neki tribunali čez leto ustanovljeni in ko mogoče nekaterih najbolj odgovornih za teroristična dejanja ne bo več med živimi. težko, glede na to, kako ste zapeljali proceduro, ko lahko samo nekaj poslancev na odboru prepreči odločanje na plenumu, pozivam k ponovnemu premisleku pa razumu. Seveda, možna je pot iz tega zapleta tako, da proceduro ponovimo; ali jo bomo, bo odvisno tudi od te razprave, ki bo sledila. Tako še enkrat, dejstvo je, da vojna v Ukrajini, v okviru katere se dogaja agresija na suvereno državo, akti mednarodnega terorizma, zločinov proti človeštvu z elementi genocida, ne poteka na ozemlju Rusije, poteka na ozemlju Ukrajine. Ne gre za dve sprti strani, gre za agresijo na neodvisno suvereno državo, na državo in na ljudstvo, ki je v novejši zgodovini že močno trpelo; spomnimo se samo holodomora pod ruskim oziroma sovjetskim jarmom. Agresor na ogledu celotnega sveta uporablja metode mednarodnega terorizma, uporablja metode, ki jih je deloma bolj prikrito uporabljal že znotraj lastne države. Ko je šlo za agresijo na Čečenijo, je bilo tam ubitih na deset tisoče ljudi, žensk in otrok, porušena cela mesta, od takrat obstaja termin grozdni faing /?/, se pravi, porušiš s težkim orožjem celotno mesto.

na sosednjo državo. Torej o tem, ali Ruska federacija izvaja mednarodni terorizem ni nikakršnega dvoma. Jaz ne verjamem, tudi na Odboru za zunanjo politiko nismo slišali niti s strani tistih vladnih poslancev, ki resolucije niso podprli, da to ni res. Se pravi, to je dejstvo. S tega vidika je resolucija zgolj ugotovitveni sklep. Se pravi, priznamo nekaj, kar se itak dogaja. Ne zatiskamo si oči, tako kot smo si jih zatiskali, ko je šlo za Čečenijo, pa nekatere druge akte mednarodnega terorizma, ki jih ruski režim ima v svoji zakladnici in jih izvaja, od pobijanja novinarjev, kritikov iz opozicije do raznih bivših v okviru tega lova za disidenti po evropskih državah znani primeri. Torej, gre za ugotovitveni sklep, ki seveda predstavlja dodaten pritisk na Rusijo, da s tem konča, da se umakne iz Ukrajine. In večji bo pritisk na Rusko federacijo prej bo ta vojna končana. Zavračanje takšnih in podobnih resolucij ni korak k miru. To je korak h krepitvi agresorja in pomoč mednarodnemu terorizmu. Mi si ne delamo iluzij, da lahko slovenski parlament ali Slovenija s svojimi kapacitetami tukaj sama bistveno premakne, hkrati pa zaradi zaradi tega nismo odvezani odgovornosti, da prispevamo po svojih močeh. In glede na vse to, kar je Slovenija naredila v zadnjem letu za pomoč Ukrajini, je naravnost žalostno, da potem z zavračanjem neke resolucije, ki je sama po sebi umevna zaradi takšnih ali drugačnih razlogov kvarimo ugled Slovenije v civiliziranem svetu, ki tukaj enotno obsoja akte mednarodnega terorizma, ki jih izvaja Ruska federacija in z diplomatskimi pritiski, pa tudi z raznovrstno pomočjo pomaga Ukrajini, da se ubrani. Torej, še enkrat pozivamo k premisleku in na podlagi tega, kar bomo slišali v razpravi, se bomo odločili, ali bomo vajo ponovili. Hvala lepa. Predlog resolucije je na 10. nujni seji, 7. marca, kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel predloga resolucije je bila obravnava predloga resolucije na seji delovnega telesa končana. In za predstavitev poročila odbora dajem

Odbor za zunanjo politiko je predlog resolucije obravnaval na 10. nujni seji, ki je bila 7. marca 2023. Dopolnilno obrazložitev je na seji v imenu predlagatelja, Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke podal Franc Breznik. Z vsebino smo se danes v uvodu že seznanili. Na seji je bilo predstavljeno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je akt preučila v skladu z Ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno tehničnega vidika. Pri tem je opozorila na razlikovanje med vrstami aktov, ki jih sprejema Državni zbor, in sicer med resolucijo in deklaracijo. Resolucija je akt s katerim Državni zbor ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema nacionalne programe na posameznih področjih ter praviloma vsebuje nacionalni program in je zato programski akt. Po drugi strani pa Poslovnik Državnega zbora opredeljuje deklaracijo, s katero Državni zbor izraža splošna stališča do vprašanj notranje in zunanje politike ter do posameznih vprašanj, ki imajo pomen za vso državo. Torej, je bil po mnenju Zakonodajno-pravne službe pri predlogu resolucije predlagan oziroma uporabljen nepravilen akt. V nadaljevanju je bilo v mnenju opozorjeno, da je v aktu uporabljena nepravilna navedba resolucije Evropskega parlamenta, ki je posledično **5. zato je Državni zbor v svojem aktu ne more uporabiti. Resolucija Evropskega parlamenta ne poziva k uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem, ampak poziva članice Evropske unije in države članice, naj oblikujejo pravni okvir Evropske unije za uvrstitev držav med podpornike terorizma. To pomeni, da v okviru Evropske unije še ni pravne podlage. Ob koncu je opozorila še na določene nomotehnične pomanjkljivosti. Nato je bilo predstavljeno mnenje Vlade, ki je bilo utemeljeno na treh izhodiščih. V razpravi so vsi razpravljavci obsodili vse oblike ruske agresije v Ukrajini, in jo označili kot nedopustno ter se zavzeli za potrebo po vzpostavitvi ustreznega pravnega okvira za kaznovanje tovrstnih zločinov ter za čimprejšnjo vzpostavitev miru v Ukrajini. Razhajanja so bila le v poimenovanju oziroma razumevanju tovrstnih dejanj. Opozicijski poslanci in predlagatelji so menili, da so vojni zločini pokazatelj, da je določena država teroristična. Menili so, da je odziv slovenske politike preveč zadržan, s sprejetjem predloga resolucije pa bi Republika Slovenija pokazala, da stopnjuje ukrepe proti Ruski federaciji. Poudarili so pomen pravočasnih, pravilno usmerjenih konkretnih sankcij, ki morajo biti oblikovane tako, da se lahko stopnjujejo, in ob tem dejali, da bi se s sprejetjem predloga resolucije nadgradila deklaracija o trenutnih razmerah v Ukrajini, ki jo je državni zbor sprejel 9. marca 2023. Ob tem bi po mnenju opozicijskega poslanca tudi zadostili pozivu evropskega parlamenta, naj se oblikuje ustrezen pravni okvir za uvrstitev držav med podpornike terorizma in med države, ki uporabljajo teroristična sredstva. Poslanci opozicije so se sklicevali tudi na sprejetje resolucije na parlamentarni skupščini Sveta Evrope, ki jo je podprla večina predstavnikov parlamentov, vključno z dvema predstavnikoma Državnega zbora, in ki v 13. točki poziva države članice, da razglasijo trenutni ruski režim za terorističnega. Pri tem naj poudarim, da omenjena resolucija ne poziva k razglasitvi Ruske federacije za teroristično državo, kot trdi predlagatelj, temveč v sprejeti resoluciji trenutni ruski režim prepoznava kot terorističnega. Koalicijski poslanci so poudarjali razlikovanje med terorističnimi dejanji in dejanji v času vojnega stanja, ki so lahko vojni zločini in jih je potrebno preganjati v skladu z mednarodnim pravom. V svojih razpravah so se strinjali, da je glavni cilj Slovenije vsakršna podpora Ukrajini in da Slovenija nudi finančno, humanitarno, vojaško in politično podporo Ukrajini. Menili so, da se Slovenija odziva pravočasno in ustrezno, kar prepoznava tudi ukrajinska stran. Strinjali so se, da je ruska agresija v Ukrajini nedopustna, da se izvajajo sprevržena dejanja, ki se jih lahko razume kot zločin proti človeštvu, in se zato zavzeli za oblikovanje ustreznega pravnega okvira za pregon le-teh. Razpravljavci so menili tudi zadržanost drugih držav članic EU do razglašanja določenih držav za teroristične, pa tudi zadržanost pravne stroke. Poslanci koalicije so v svojih razpravah dejali, da sicer razumejo sporočilo predlagateljev kot potrebo po obsodbi grozodejstev, ki se dogajajo v Ukrajini, vendar je potrebno za pravično obsodbo vzpostaviti ustrezen pravni okvir. Ob tem so opozorili tudi na škodljive mednarodnopravne posledice, če se pravni okvir za preganjanje tovrstnih dejanj predhodno ne vzpostavi, kot bistveno pa so poudarili, da morajo biti akti Državnega zbora osnovani na spoštovanju nacionalne zakonodaje in ne smejo napačno navajati tujih aktov, kot je to navedel predlagatelj. Odbor je odločal o predlogih sklepov koalicijskih poslanskih skupin. Na koncu je odbor glasoval o predlogu resolucije in ga ni podprl. Navzočih je bilo 13, za 4, proti 9. S tem je bila obravnava predloga resolucije na matičnem delovnem telesu končana. Odbor pa je potem odločal tudi o predlogih sklepov koalicijskih poslanskih skupin, ki jih je odbor z 11 glasovi za tudi sprejel. Najlepša hvala. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem zdaj besedo predstavnici Vlade gospe Tanji Fajon, ministrici za zunanje in evropske zadeve. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci. Jaz bi najprej v uvodu Državni zbor pozvala k minuti molka za vse žrtve ruske agresije v Ukrajini, za vse pobite nedolžne civiliste, posebej ženske in otroke. Hvala lepa. Jaz se strinjam s predlogom in predlagam, da imamo minuto molka.

zadeve):** Hvala lepa. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Slovenska Vlada jasno, javno in nedvoumno, ostro in nenehno obsoja vojaško agresijo Rusije v Ukrajini. Slovenija zagovarja nedotakljivost meja, ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine. Slovenija zagovarja pravico Ukrajine do samoobrambe v skladu z ustanovno listino Organizacije združenih narodov. To počne doma, pred domačo javnostjo, to počne v vseh bilateralnih odnosih, pogovorih z ukrajinsko stranjo, v pogovorih z drugimi članicami Evropske unije in Nato, v okviru Združenih narodov, OVSE in v vseh mednarodnih forumih. Naša država Ukrajino podpira z diplomatskimi aktivnostmi, s konkretno materialno, humanitarno, vojaško pomočjo, sprejemom beguncev, s politično podporo znotraj Evropske unije in Nato, s pridružitvijo procesom proti Rusiji na mednarodnih sodiščih, itn., in to bomo počeli tudi naprej. Nihče in prav nihče v mednarodni skupnosti ne dvomi, tudi Ukrajina ne, na čigavi strani Slovenija danes je. Tudi zato ker je, treba je pač poudariti, Rusija Slovenijo uvrstila na seznam neprijateljskih držav. Slovenija je nedvoumno na strani Ukrajine. In zakaj se želi danes v slovenski javnosti ustvariti nek izkrivljen, drugačen vtis? Ker želi predlagatelj, moram to reči, to vprašanje izkoriščati tudi za notranje politične interese na način uresničevanja teh ciljev, se vedno začne seveda s polarizacijo javnosti, in ni drugače tokrat in je to skrajno neodgovorno ravnanje. Prikazovati, da se Vlada odziva mlačno, zadržano, da s svojo populistično propagando oziroma s propagando opozicija uporablja te klasične metode, iztrgane zlepljenke, besede namišljene, izmišljene povezave, ponuja neke »ad hoc« sestavljene predloge, nepremišljene, tudi nefiltrirane, to se meni zdi iskreno, res, ne samo neodgovorno, ampak tudi precej neokusno. Me žalosti pravzaprav, da predlagatelji, člani SDS za to novo delitev slovenske javnosti izbirajo to grozljivo tragedijo, vojno, ki se dogaja v Ukrajini. Jaz bi predvsem želela, zdaj pa konkretno povedati kaj počne slovenska Vlada. Ker smo tukaj zato, da slišimo resnično to kar Slovenija počne. Vi ste podali predlog za podpis resolucije o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem. Kaj bi ta podpis dejansko pomenil in zakaj menimo, da je neprimeren oziroma nepotreben. Lahko začnem že pri naslovu predloga. predloga. Kot je bilo pojasnjeno, je resolucija napačen pravni akt. Ne moremo sprejemati resolucije kot programskega akta, saj gre pri pozivu zgolj za izraz splošnega stališča, torej deklaracije. Opozoriti moram, da so nekateri v razpravi tudi na OZP govorili o Rusiji kot o teroristični državi, kar seveda ni enako kot Rusija, ki podpira terorizem. Torej ni povsem enoznačno tudi, je treba opozoriti o čem je tekla razprava. Nadalje poudarjam, da se ta Vlada, torej naša Vlada, osredotoča na konkretna dejanja. Slovenija sodi ta hip med najbolj solidarne države, ko gre za vojaško, humanitarno in človekoljubno pomoč v Ukrajini. V letu 2022, je Vlada Republike Slovenije za humanitarne potrebe namenila 3 in po milijona evrov sredstev. Dodatna 2 milijona je bilo razdeljenih za materialno pomoč, za oskrbo beguncev in integracijo smo namenili 20,6 milijona evra, skoraj 3 milijone pa za vključevanje ukrajinskih otrok v naš izobraževalni sistem. Sprejeli smo 8 tisoč beguncev, 20 sirot in tudi 2 ranjenca se oskrbujeta pri nas. **7. TRAK (VI) 12.30** (nadaljevanje) En milijon evrov smo namenili za pobudo predsednika Zelenskega Žito iz Ukrajine. Slovenija nudi Ukrajini obsežno vojaško pomoč. Ta vlada je Ukrajini namenila opreme za en mehanizirani, en oklepni bataljon, za eno topniško baterijo, pred ruskimi napadi brani 200 slovenskih proti letalskih topov, 8 tisoč proti tankovskih min, strelivo, gorivo, številna druga oprema. Gledano po dejanski pomoči na število prebivalstva se Slovenija brez dvoma uvršča v sam vrh držav, ki Ukrajini stoji ob strani v njeni samoobrambi. Slovenija bo predvidoma v Nemčiji sodelovala pri vojaški misiji, usposabljanju ukrajinskih vojakov z do 30 štabnimi častniki in vojaškimi inštruktorji. Če bo treba, bo manjše usposabljanje izvedeno tudi v Sloveniji. Slovenija je sodelovala pri pripravi in sprejemu desetih svežnjev obsežnih omejevalnih ukrepov Evropske unije zoper Rusijo, da bi onemogočili dostop do kritičnih tehnologij in trgov in da bi zmanjšali njene možnosti za vojskovanje. Vse omejevalne ukrepe Slovenija danes izvaja. Do sedaj smo zamrznili za več kot 6,2 milijona evrov ruskih sredstev ali gospodarskih virov. Na seznamu so osebe, odgovorne za podpiranje, izvajanje ali financiranje dejanj, ki spodkopavajo neodvisnost Ukrajine, torej rusko politično in vojaško vodstvo, vključno s poveljniki skupine Wagner, oligarhi in številnimi drugimi posamezniki. Konkretna pomoč Ukrajini so tudi slovenske aktivnosti pri zagotavljanju prevzema odgovornosti ruskega režima za agresijo in druge mednarodne zločine. Tako je Slovenija del skupine danes 43 pogodbenic, ki so marca lani tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča predočile stanje v Ukrajini in tako omogočile takojšnjo uvedbo neodvisne objektivne preiskave. Slovenija je vložila izjavo o intervenciji v postopku Ukrajine proti Rusiji pred Meddržavnim sodiščem v Haagu. Dalje, Slovenija je vložila predlog za intervencijo na Evropskem sodišču za človekove pravice. Naprej, Slovenija se je pridružila jedrni skupini za ustanovitev posebnega sodišča za kazniva dejanja agresije zoper Ukrajino. In še, Slovenija bo konec maja gostila diplomatsko konferenco za sprejem konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih zločinov. In ta konvencija bo vzpostavila meddržavne mehanizme za preiskavo in pregon najtežjih mednarodnih hudodelstev, tudi dejanj v Ukrajini. In za vse naštete konkretne poteze se nam je Ukrajina večkrat zahvalila, tako predsednik Zelenski v pogovorih s predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Golobom, kot zunanji minister Koleba, veleposlanik Taran v pogovoru z mano. Ukrajina visoko ceni in priznava našo pomoč in zavezništvo. In lahko omenim še, da gre aprila tudi predsednik Vlade Robert Golob, tudi državni sekretar, predsednik Vlade v Kijev. Državni sekretar našega ministrstva pa se bo udeležil sankcijske konference konec marca, prav tako v Kijevu. Predlagatelji resolucije pri utemeljevanju zakaj bi morala Slovenija sprejeti, zakaj jo mora Slovenija sprejeti, zavajajo pravzaprav dvojno. Resoluciji, z naslednjim stavkom: Resoluciji Evropskega parlamenta o uvrstitvi Ruske federacije na seznam držav, ki podpirajo terorizem, se je novembra lanskega leta pridružilo že večje število držav članic Evropske unije: Estonija, Litva, Latvija, Slovaška, Poljska in Nizozemska med njimi. Evropski parlament ni pozval k uvrstitvi Rusije na seznam terorističnih držav, temveč je izglasoval resolucijo, ki poziva Svet Evropske unije, da oblikuje pravni okvir za uvrščanje držav med podpornike terorizma. In to, da so se pridružile številne države oziroma večje število držav med njimi naštete, pa je drugo zavajanje. Pridružile so se samo te naštete države in Češka, kljub nasprotovanju pravnih strokovnjakov. 7 držav od 27 pravzaprav po nobeni statistiki ni večje število držav. Večina teh je tudi sosed Ukrajine in Rusije, ki imajo zgodovinsko izkušnjo ruske agresije. Torej, te resolucije ni mogoče sprejeti, saj ni pravnega okvira Evropske unije, ne v Evropski uniji in torej tudi ne v Sloveniji. Zgolj peščica pridruženih držav zelo jasno dokazuje, da se velika večina držav Evropske unije še kako dobro zaveda, kako pomembno je, da iščemo enotnost znotraj Evropske unije ves čas od začetka ruske ruske agresije. Pomemben je enoten pristop, ne posamični ukrepi, ki zgolj krhajo našo enotnost in moč Evropske unije, na drugi strani pa krepijo položaj Rusije. Zdaj med kolegi v Bruslju o vzpostavitvi pravnega okvirja ni bilo nobene razprave, to vprašanje še ni bilo na dnevnem redu, tudi ni politične volje, da je na dnevnem redu, direktiva za boj proti terorizmu je v pristojnosti evropskih institucij, ki doslej še niso pripravile ustreznega predloga za razpravo, bomo pa stališča lahko preverili, ko imamo zasedanje zunanjih ministrov v ponedeljek v Bruslju. Ampak, kolegice, kolegi, spoštovani poslanci, kar danes potrebuje Ukrajina, je naš skupen, enoten pristop, premišljen - to je najučinkovitejša strategija članic napram Rusiji. Vlada Republike Slovenije pri sprejemanju ukrepov sledi temu načelu, ne soliramo, še sploh, ko za ukrepe ni pravne podlage. Navsezadnje pa vsebina predloga resolucije nima absolutno nobenega vpliva na ustavitev ruske agresije v Ukrajini. Cenjeni poslanci, krivda za agresijo Rusije na Ukrajino ni kolektivna. Ruskega naroda ne moremo razglasiti za terorističnega, zato, ker to ni. Breme kolektivne krivde bi osvobodilo rusko vodstvo odgovornosti za brutalno vojno. Ko pa so krivi vsi, ni kriv nihče. Krivci tu pa so jasni - za agresijo nad Rusijo je kriv predsednik Putin, je kriv njegov režim. Krivda za vojne zločine, ki jih izvajajo, je individualna. Želimo, da se krivce obsodi, to pa bodo naredila mednarodna sodišča. Sodišča so tista, ki bodo kvalificirala naravo teh zločinov. Po mednarodnem humanitarnem pravu v času vojne terorizem ne obstaja, obstaja zločin širjenja terorja nad civilnim prebivalstvom, kar je kvalificirano kot vojni zločin, a o tem ne razsojamo države članice. O agresiji, zločinih proti človečnosti, kršenju človekovih pravic, o tem bodo, kot rečeno, v procesih razsojala sodišča, ki se jim je Slovenija ravno s tem namenom pridružila. Naša odgovornost je tudi pogled v prihodnost, ko bo vojne konec. Vi ste se prejšnji teden zgražali nad dejstvom, da eden od sklepov OZP vsebuje formulacijo o trajnem in pravičnem miru. Poziv k trajnemu in pravičnemu miru je zapisan v Deklaraciji generalne skupščine Združenih narodov, ki jo je podprlo pred kratkim 141 držav, tudi Ukrajina. To je bil velik diplomatski uspeh Ukrajine. Večina poslancev SDS se torej ne strinja s 141 podpisnicami, podpornicami Ukrajine in tudi samo Ukrajino. Mi bomo še naprej, Slovenija, pozivali k vzpostavitvi trajnega in pravičnega miru. Slovenija razume in jemlje v obzir strahove, ki se pojavljajo povsod po Evropi in svetu in kamor gre splošna situacija zaradi vojne v Ukrajini. Razume, da bo v nekem trenutku prišlo do pogajanj o miru v Ukrajini, prav tako pa razume, da po koncu vojne Rusija ne bo izginila z zemljevida in obličja sveta. Rusija je velika, več kot očitno vplivna država, nenazadnje ima jedrsko orožje. In zato je zgražanje SDS nad mojo izjavo, da brez Rusije ne bo trajnega miru v Evropi, popolno nerazumevanje situacije ali pa nenavadno sprenevedanje. Naj zaključim. Resolucija, ki podpira razglasitev Rusije kot države, ki podpira terorizem, nima za situacijo v Ukrajini nobene praktične vrednosti. Vrednost pomoči Slovenije je v konkretnih dejanjih, ki jih bomo Ukrajini nudili, dokler bo Ukrajina to potrebovala. In bi na koncu samo zaključila - enotnost Evropske unije največ pomaga Ukrajini in enotnost slovenske politike je največja odgovornost, ki prav tako pomaga Ukrajini. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Franc Breznik. Izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana ministrica, državni sekretar, spoštovana slovenska javnost. Resolucija je akt Državnega zbora, ki ocenjuje stanje, določa politiko, lahko pa - ali ne - tudi sprejema različne programe. Deklaracija je v bistvu samo politično stališče. Oba akta sta pravno nezavezujoča. Pred sabo držim del navedb resolucije Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2022, uvrstitev Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem. Naj mi bo dovoljeno, da v okviru tega stališča preberem nekaj ključnih skupnih ugotovitev evropskih poslancev in, lahko bi rekel, tudi navedem izjave. Prva izjava, ki jo bom navedel, je izjava predsednika Evropskega sveta Charles Michela, ki je v svojem govoru na izredni razpravi parlamenta 1. marca 2022 o ruski agresiji proti Ukrajini izjavil, da je ruska agresija preprosto in jasno in jasno geopolitični terorizem. Naj navedem tudi izjavo predsedujoči Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi iz / nerazumljivo/, ki je v svoji izjavi z dne 14. marca 2022 napad vlade Ruske federacije zoper nedolžne civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini označil za državni terorizem. Tako v Slovenski demokratski stranki kot v Evropskem parlamentu kot parlamentarni skupščini Sveta Evrope ugotavljamo skupna stališča. Prvič, da so ruske oborožene sile, njihove nadomestne sile, umorile več tisoč civilistov, med katerimi je bilo več sto otrok. Številne druge so mučili, ustrahovali, spolno nadlegovali, ugrabljali ter prisilno razseljevali in preganjali, kar so skupine za človekove pravice in mednarodne opazovalne misije temeljito dokumentirali številna grozodejstva, ki so nad ukrajinskimi civilisti zagrešile ruske oborožene sile in njihove nadomestne sile kot so usmrtitve po hitrem postopku, mučenja, posilstva, množična pridržanja v tako imenovanih ločevalnih taboriščih ter prisilne posvojitve otrok. Skupni ugotovitveni, lahko bi rekel, zaključki tako Evropskega parlamenta kot Slovenske demokratske stranke kot parlamentarne skupščine Evrope gredo tudi v to, kot ugotavljajo tudi v Evropskem parlamentu v resoluciji v preambuli pod številko El, da Rusija že več let podpira in financira teroristične režime in organizacije, zlasti Asadov režim v Siriji, ki mu je Rusija dobavljala orožje, pri njegovi obrambi pa je izzvala namerne napade na sirsko civilno prebivalstvo, mesta in civilno infrastrukturo, kjer je Rusija izvedla napade v drugih suverenih državah in na svojem ozemlju, pomembno pa je to, kar je razlika, vključno z umori in poskusi umora številnih nasprotnikov Putinove diktature, tudi novinarjev, politikov, aktivistov, predvsem pa tujih voditeljev, med drugim Ane Politkovske, Viktorja Juščenka, Borisa Nemcova, Stanislava Markelova, Anastazije Baburove, Sergeja Protazanova in številnih ostalih, več kot sto in sto in sto novinarjev lahko bi in tudi predstavnikov nevladnih organizacij v Ruski federaciji. Skupna ugotovitev je, da namerni napadi in grozodejstva Ruske federacije nad civilnim prebivalstvom Ukrajine, uničenje civilne infrastrukture in druge hude kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, pomenijo teroristična dejanja zoper ukrajinsko prebivalstvo in vojna hudodelstva. Izražamo izjemno ogorčenje in obsojamo te napade in grozodejstva ter druga dejanja, ki jih je Rusija storila pri uresničevanju svojih uničujočih političnih ciljev v Ukrajini. Predvsem pa je skupno to, in na ozemlju drugih držav, glede na navedeno ugotavlja, da je Rusija država, ki podpira terorizem, predvsem pa uporablja teroristična sredstva. Naj povem na zaključku tega stališča, da evropska resolucija v svoji 16. točki, kar je pomembno, poziva vse Ruse, naj zavrnejo sodelovanje v tej vojni, pa tudi naj protestirajo proti grozljivim vojnim zločinom, ki jih je Ruska federacija v imenu ruskega naroda zagrešila nad ukrajinskim narodom, in da izraža podporo ruskim državljanom, ki protestirajo ki protestirajo tako kot so protestirali v Sloveniji in se borili proti sedanjemu režimu v Rusiji ali zunaj nje ali tistim, ki pomagajo beguncem iz Ukrajine. Torej pozivamo komisijo, evropsko službo za zunanje delovanje in države članice torej, naj okrepijo podporo civilni družbi in svobodi medijem iz Rusije ter še naprej nudijo zaščito in začasno zatočišče v EU tistim **10. TRAK: (TB) - 12.45** (nadaljevanje) Torej, to je resolucija, tako vse 3 resolucije branijo tiste Ruse, ki so proti režimu, ki branijo človekove pravice, ki branijo svobodo ruskega naroda in ki branijo tudi ostale države, ne samo Evrope, tudi sveta, pred ruskimi uničujočimi dejavniki. Zato naj na koncu povem, da Slovenska demokratska stranka torej se poziva, torej se odziva na stanje v parlamentarni skupščini Evropa, na resolucijo, prvo, na resolucijo, ki je bila sprejeta novembra 2023 v Evropskem parlamentu z veliko večino, ki ne ugotavlja samo dejanj na področju Ukrajine, kjer poteka grozovita vojna, in zločinov, o katerih govori Rimski statut, ampak ugotavlja druga teroristična dejanja, ki so vezana na sosednje države in predvsem na žrtve, same Ruse, ki so bili žrtve tega režima. To je pomembna ugotovitev in tukaj vidim veliko neznanje, morda celo zanikanje teh zadev v fazi zadnjih 20. let s strani predsednice, predvsem ministrice za zunanje zadeve in njenega kabineta in številnih kolegov, ki so razpravljali, torej tudi na odboru. To je bistvo resolucije, torej, te ugotovitve, ki jih je kar nekaj v teh 5 minutah v tem stališču jih je težko predstaviti, bom pa jih predstavil kasneje. kolegi in kolegice, v Slovenski demokratski stranki smo zavezani vrednotam človeštva, ne barbarov, zavezani smo vrednotam človeške civilizacije, ki nas je pripeljala na pot blagostanja in spoštovanja vseh ljudi in predvsem tistih vrednot, ki bodo, zaradi katerih bo tudi Evropska unija kot takšna preživela. Toliko z naše strani v tej fazi, najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati. V njenem imenu kolega Jernej Vrtovec. Izvolite. Spoštovani kolegice in kolegi, en lep dober dan vsem skupaj! Najprej na splošno. Zdaj, razprava o tej resoluciji je zagotovo širša, lahko rečemo, da globlja, kot pa le razprava o pomembnem aktu, sprejetem s strani Evropskega parlamenta, torej, da je Rusija, Ruska federacija teroristična država. Zakaj je globlja? Ker res, kot sem že pretekli že pretekli teden dejal, pogovarjamo in razpravljamo se o lastnih vrednotah, o tem kaj je prav in o tem kaj ni prav in ni nič narobe, če še enkrat ponovimo definicije terorizma, zaradi tega, da se bomo zavedali o čem govorimo in zakaj je Rusija, Ruska federacija teroristična država. Torej terorizem je nasilno dejanje, kakršnokoli nasilno dejanje, ki je usmerjeno bodisi proti civilistom, ustanovam in institucijam za na drugi strani zagotavljanje katerihkoli koristi, osebnih, političnih ali pa gospodarskih, in sedaj povejte, dragi zbor, tisti, ki nasprotujete, da bi Rusko federacijo, tudi ta Državni zbor, uvrstil kot teroristično državo, ali Rusija navznoter, navzven, ne izvaja terorističnih dejanj? Jih. Imamo primere navzven, v afriških državah, v Gruziji, v Siriji, navznoter, znotraj lastnega ozemlja, v Čečeniji, ki je sicer suverena, samostojna republika, ampak znotraj Ruske federacije, se spomnimo imen Ana Politkovska, Litvinenko in ostalih, ki so bili zastrupljeni, nekateri umorjeni novinarji širom po svetu ali pa da vsak teden katerikoli general obveščevalec pade z balkona, z okna. Torej gre za miroljubna dejanja? Gre za vojne zločine? Da, na ozemlju Ukrajine, čeprav tam ne poteka vojna, pravi Rusija, ampak specialna vojaška operacija. Da, gre za teroristična dejanja in jaz si želim, da ta Državni zbor to definicijo terorizma in tega, kar Rusija izvaja na lastnem ozemlju in navzven, da to prepozna.

ampak gre tudi za to, da se opredeljujem o tem kakšne vrednote, za katere vrednote se Slovenija v oziru do agresije Rusije na Ukrajino, do lastnih prebivalcev tudi zavzema. Torej, zakaj je pomembno, da bi Državni zbor sprejel ta akt? Prvič iz enega razloga in sicer, predstavniki oblasti, pa tudi civilnih organizacij ali pa posamezniki, vplivni, ki so bili podpisani pod določenimi izjavami, so dajali v zadnje pol leta več kot dvoumne, deloma nelogične izjave za državo članico Evropske unije, različnih mednarodnih institucij, za državo članico zveze Nato, ki je zaprisežena demokratičnem procesu in se venomer v mednarodnih institucijah zavzema za mir. Več kot dvoumne izjave, smo dejali. In sčasoma zaradi različnih teh izjav prihaja do nerazumevanja, na katero stran se v bistvu postavlja Republika Slovenija. Ali na stran, kot jo ima danes večina v Evropskem parlamentu, pa Baltske države, Češka, ali pa na tisto stran pod katero so bili podpisniki pa dva bivša predsednika republike v podporo tako imenovano, ustavimo vojno v Ukrajini, ali pa na stran kot je dejala zunanja ministrica, na stran dialoga. Jaz mislim, da je zavoljo tega kar je prav in kaj ne, to, da se Slovenija postavi na stran tistih držav, ki so to resolucijo sprejele in na stran tega, kar je naredil Evropski parlament. tega, ker je tudi Slovenija imela pred več kot 30 let podobno usodo kot jo ima danes Ukrajina, bila napadena, izvajala se je agresija, kršile so se človekove pravice, toliko manj razumem obnašanje, obnašanje nekaterih predstavnikov oblasti, kot tudi na drugi strani posameznikov, vplivnežev, jim je Rusija, kot kaže, zelo intimna, intimna opcija. In če kaj, potem zavoljo tega, ker razumemo dogodke v Ukrajini vizavi tega, kar se je dogajalo v Sloveniji pred več kot 30 let, bi morala biti Slovenija naslednja v vrsti ali pa pred vrsto baltskih držav, ki bi to resolucijo sprejela. In drugič. Slovenija je res zaprisežena v demokratičnem procesu, spoštuje institucije in mora spoštovati mednarodno pravo, mednarodne akte, tudi tiste akte, gospe in gospodje, ki opredeljujejo terorizem in teroristična dejanja. In zdaj res ne razumem nedavne oziroma tudi v tem oziru izjave zunanje ministrice in sicer, če citiram, »da ne vidi stabilnosti v Evropi brez Rusije in obnovitev dialoga z Rusijo«. Ponavljam, kako je mogoč dialog, vzpostavitev dialoga med državo, ki izvaja agresijo vizavi državo, ki je napadena. Najprej se mora ustaviti agresija na suvereno državo in potem se lahko vzpostavi dialog, sicer je dialog praktično nemogoč. Torej, zakaj v Novi Sloveniji podpiramo omenjeno resolucijo, da je Ruska federacija teroristična država. Trije ključni razlogi so v prid temu, da je v bistvu to dejstvo, da je Rusija teroristična država, saj gre za dejansko vse elemente terorizma. Terorizem Rusije po svetu. Prvič, v Ukrajini se dogajajo nedvoumna teroristična dejanja, žrtve so nedolžni ljudje, ženske, otroci. Žrtev je tudi infrastruktura, ohromljena energetika, načrtno. Zagotovo ni slučajno, s tem se strinjamo, da neka raketa pade na neko hidroelektrarno in je potem pol Kijeva v temi, brez električne energije. Ali je to miroljubno dejanje? Drugič. Pomembno, da se zavedamo dejanj Rusije v Gruziji, Siriji, Maliju. Tam se grozote dogajajo ne pred, se niso dogajale samo pred desetimi ali pa petnajstimi leti kot v Gruziji, ampak se še danes dogajajo in zgodba je, da te stvari ne počnejo, teh grozot ne počne v bistvu uradna ruska vojska, ampak paravojaške strukture, tako imenovani kadirovci ali pa druge skupine, ki so financirane s strani ruskega režima.

Rusija spet navznoter. Ali lahko kdo zanika to, kar so različni mednarodni analitiki dokazali, raziskovalci dokazali, da je bilo leta 2014 sestreljeno letalo nad Ukrajino, ki je poletelo iz Nizozemske proti Indoneziji? Da je bilo to – kaj? - slučaj, da je priletela raketa v to letalo? Da je bilo več kot 150 ljudi mrtvih. Ali je šlo tukaj za teroristično dejanje? Torej. Leta 2014 je načrtno zadela raketa to letalo in mrtvih je bilo več kot sto ljudi. Šlo je za teroristično dejanje. Tega se ne da zanikati. In v čem je problem, da ta Državni zbor tega dejanja ne opredeli kot terorističnega dejanja? Spet ena pomembnost iz resolucije, ki je po mojem mnenju res ključnega pomena, ta resolucija omenja, da se Svet EU pozove, da Wagnerjev skupino, pa tudi paravojaško organizacijo in tudi 141. posebni motorizirani pouk, kot sem že imenoval, tako imenovani kadirovci, uvrsti na EU spisek terorističnih organizacij. Ta obstaja. Ta spisek obstaja in to ta resolucija opredeljuje. Torej, te organizirane paravojaške formacije ne izvajajo agresije le v Ukrajini, ampak, kot sem dejal, tudi širom po svetu, drugod po svetu. In bi bilo povsem logično, da se te organizacije prepozna kot teroristične organizacije. To je naša dolžnost, da naredimo zavoljo človeških življenj, ne le na ozemlju Rusije, ampak in Ukrajine, ampak povsod drugod po svetu. In še, kot sem dejal, ali kdo misli, da v Čečeniji danes vzpostavljen mir? Tam še vedno umirajo nedolžni ljudje. Preberite različne mednarodne medije, pa boste videli, da v Čečeniji se krši sistematično še vedno človekove pravice, da umirijo nedolžni ljudje znotraj Ruske federacije. Suverena država je Čečenija. Drži. Republika, ampak znotraj Ruske federacije. In ob tem, ko se pogovarjamo tudi o nedolžnih človeških življenjih, koliko je še tistih, za katere ne vemo, ki so izgubili življenja zaradi Putinovega režima povsod drugod po svetu, da ne govorimo o pritiskih na neodvisne medije, na opozicijo. O tem se danes pogovarjamo, ne samo o resoluciji, ampak o tem kaj je prav, da naredimo in kaj je tisto, kar zagotovo ni prav, da naredimo. In ni nobenega opravičila, da tega ne naredimo. Torej, v Novi Sloveniji ne vidimo res nobenega razloga, da recimo Slovenija ne bi bila del tistih držav članic Evropske unije - jaz verjamem, da bo na koncu celotna Evropska skupnost uvrstila Rusijo na seznam terorističnih držav - ne vidimo nobenega razloga, da to ta trenutek ne naredi tudi Slovenija. In tukaj ni res nobenega opravičila, kot tudi ni to opravičilo, gospa zunanja ministrica, ko se reče, ne more ruski narod sprejeti kolektivne žrtve. Lepo vas prosim! Če bi zavezniki 44. leta tako govorili ob izkrcanju v Normandijo, potem tega izkrcanja ne bi bilo. naj se vrnem nazaj na sam začetek in s tem zaključujem, na vrednote, na katero stran se bo postavila Slovenija ali pa se postavlja. Imamo priložnost, da sledimo ostalim državam članicam Evropske unije, prvim sedmim, ki so to resolucijo že sprejele in povedale kaj je prav, da se naredi. Ali pa bomo tisti, ki bomo rekli, vse je v redu, tukaj bomo pač zamižali in si bomo prizadevali za dialog z nekom, ki v bistvu izvaja agresijo. V Novi Sloveniji smo za tisto prvo stvar in sicer, da se naredi korak naprej pri močni intenci

so še vedno nedolžni ljudje, ki izgubljajo življenja. Torej mi smo dolžni narediti zavoljo nedolžnih ljudi to, da to resolucijo sprejmemo. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Damijan Zrim, izvolite. **DAMIJAN Spoštovana predsedujoča, spoštovana ministrica, državni sekretar, kolegice in kolegi. Že več kot leto dni Rusija vodi brutalno vojaško agresijo proti Ukrajini. Vojna predstavlja grobo kršitev mednarodnega reda in miru, ki temelji na Helsinški listini o varnosti in sodelovanju ter ustavni listini Organizacije združenih narodov. Ta očitna kršitev mednarodnega prava je za nas nedopustna, za vse nas, upam, da lahko to povem. Socialni demokrati to vojaško agresijo vseskozi odločno obsojamo in podpiramo stroge mednarodne sankcije, ki jih je proti ruskim voditeljem, organizacijam in Rusiji do sedaj uvedla Evropska unija. Za nas vojaška agresija na Ukrajino ni zgolj napad na eno izmed samostojnih suverenih evropskih držav, temveč tudi napad na mednarodni red, ki temelji na demokracije, spoštovanju mednarodnega prava in človekovih pravicah. Še posebej ostro obsojamo vse oblike napadov na civilno prebivalstvo, zlasti na ženske in otroke, saj povzročajo humanitarno krizo neizmernih razsežnosti. Že več kot leto dni spremljamo vsakodnevne prizore vojnega grozodejstva, hudega trpljenja in poboja nedolžnih civilistov ter množičnega uničevanja domov, celih vasi, celo mest. na udaru, so bila najprej na udaru mesta kot so Harkov, Kijev in še posebej Mariupolj, v teh dneh pa lahko spremljamo novice o srditih vojaških spopadih za prevlado nad ruševinami mesta Bahmut. Nekateri vojaški analitiki ocenjujejo, da da gre pri tej večmesečni bitki za najbolj krvavo pehotno bitko v Evropi po koncu druge svetovne vojne. Obsojamo tudi načrtno uničevanje civilne in kritične infrastrukture v vzhodnih delih Ukrajine, katerih ruske čete do sedaj še niso dosegle zaradi uspešne obrambe ukrajinske vojske. Namen teh napadov je predvsem popolno onemogočanje normalnega delovanja tistih delov Ukrajine, kjer ne potekajo vojaški spopadi in se vsestransko izčrpuje ukrajinsko prebivalstvo. To je nedopustno. Zaradi tega bomo še naprej podpirali vse predlagane pakete sankcij proti Rusiji, ki bodo Putinovemu režimu preprečevale, da še naprej financira ta uničujoči in smrtonosni vojaški konflikt. Evropska unija je do sedaj zoper ruske voditelje in Rusijo sprejela deset paketov sankcij. Slovenija kot država članica je sodelovala pri njihovem sprejemanju in tudi ves čas izvajala znotraj svojega pravnega reda. Tako smo do zdaj zamrznili že več kot 6,2 milijone ruskega finančnega in gospodarskega premoženja v Republiki Sloveniji. Podpiramo tudi nadaljevanje neodvisnih preiskav za mednarodni kazenski pregon tistih odgovornih oseb, ki so zagrešili vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu v vsej Ukrajini. Na teh stališčih do ruske vojaške agresije nad Ukrajino torej vztrajamo še danes, o tem ni nobenega dvoma. Močno podpiramo tudi dejstvo, da so ob vsem tem političnem sporočilu obsodbam vojaškega stala sledila tudi dejanja. dejanja. Slovenija poleg tega, da izvaja mednarodne sankcije proti Rusiji, Ukrajini zagotavljamo tudi vojaško, finančno in na koncu, kar je najbolj pomembno, humanitarno pomoč. Zaradi vsestranske pomoči, ki jih nudimo Ukrajini, sodi Slovenija med najbolj solidarne države, kar prepoznava in ceni tudi sama država Ukrajina. Ker se je zagotavljanje vsestranske pomoči Ukrajini v preteklem letu izkazalo za koristno in potrebno, bomo s podporo Ukrajini nadaljevali tako dolgo, dokler jo bo Ukrajina potrebovala. Pri oblikovanju stališč do vojne v Ukrajini in ukrepov zoper Rusijo si Slovenija ves čas prizadeva za iskanje najširšega možnega soglasja med državami članicami Evropske unije, zavedamo se namreč, da je naša glavna prednost v odnosu do Rusije ravno v enotnosti držav članic na ravni Evropske unije na vseh področjih, predvsem v okviru skupne zunanje in varnostne politike. Ruska agresija jasno kaže, da mora Evropska Unija na novo premisliti in organizirati svojo varnostno in obrambno strukturo, ki mora upoštevati tudi možnosti, da lahko Rusija trenutno vojno razširi tudi preko meja Ukrajine, zlasti na druge države vzhodne Evrope, ki so bile nekoč del Sovjetske zveze. Naše države partnerice iz srednje in vzhodne Evrope, ki so članice Evropske unije in zavezništva Nata, namreč vojno v Ukrajini smatrajo kot neposredno grožnjo njihovi varnosti in miru. V tem kontekstu bomo še naprej podpirali tista stališča, ki ukrepe glede Ukrajine ali Rusije, za katere se bomo opredelili znotraj Slovenije in tudi znotraj držav Evropske unije. Ko gre za vprašanje uvrstitve Rusije med države, ki podpirajo terorizem, zadostna večina med državami članicami Evropske unije ne obstaja. Do sedaj je takšno parlamentarno resolucijo sprejelo sedem držav članic Evropske unije, nekateri parlamenti pa so jo celo že zavrnili. Pri tem je treba poudariti, da takšni posamezni sprejemi parlamentarnih resolucij določeni državi članici Evropske unije niti ne predstavljajo enotnega pristopa Evropske unije ali Severnoatlantskega zavezništva. Ob tem je treba vedeti, da v evropski ali slovenski zakonodaji ne poznamo kategorije ali seznama držav, ki podpirajo terorizem. Evropska unija ima pravni okvir za sprejem terorističnih organizacij, na katerega se lahko uvrstijo skupine, subjekti ali posamezniki, ki izvajajo oziroma podpirajo teroristične države, ne pa tudi države. Zato Evropski parlament v svoji resoluciji poziva Evropsko unijo, naj oblikuje pravni okvir Evropske unije za uvrstitev držav na seznam, ki podpirajo terorizem ali uporabljajo teroristična sredstva. Iz teh razlogov današnja razglasitev Rusije za državo, ki podpira terorizem v Sloveniji ali v Evropski uniji, ne bi imela nobenih neposrednih pravnih neposrednih pravnih posledic, niti ne bi pripeljala k hitrejši umiritvi spopadov v Ukrajini. Zaradi te razglasitve ne bi bila sprejeta nobena ostrejša sankcija proti osebam, organizacijam ali skupinam, ki so povezane s Putinovim režimom, niti proti sami Rusiji. Zaradi tega se niti ne bi sprožil noben dodaten mehanizem Evropske unije, ki je predviden za zaščito varnostnih in obrambnih interesov držav članic Evropske unije. Evropska unija že ima pravni okvir in politiko, ki ji že sedaj omogočajo, da vojaško, finančno in humanitarno pomaga Ukrajini. Prav tako lahko EU že sedaj dodatno krepi in še naprej stopnjuje že sprejete sankcije, ki bi imele dodaten učinek na tiste ruske subjekte, ki so najbolj odgovorni za to krvavo vojno in bi njim v največji meri omogočilo nadaljnje financiranje vojaškega spopada v Ukrajini. Celo v Združenih državah Amerike, kjer imajo pravni okvir za seznam držav, ki podpirajo terorizem, poteka burna razprava o tem, ali naj Rusijo razglasijo za podpornico terorizma ali ne. ZDA še niso uvrstile na ta seznam Rusije, kjer so trenutno nekatere druge države, kot so Sirija, Kuba, Iran in Severna Koreja. Nekateri bodo rekli, da bi bilo s sprejetjem takšne resolucije dano predvsem močno simbolno sporočilo podpore Ukrajini, ki pa je tako tudi tudi pomembno. O tem, da so v mednarodnih odnosih pomembna tudi politična sporočila simbolne narave, kot je izraz podpore državam, ki so žrtve vojaške agresije, tu ni nobenega dvoma. Zato sem v uvodu našega stališča predstavil še nekatera politična stališča do vojne v Ukrajini in Rusije kot agresorke, pri katerih vztrajamo še danes. In ravno zaradi tega, ker nosijo politična sporočila v mednarodnih odnosih tudi močno simbolno težo, menimo, da moramo biti pri podajanju političnih oznak in terminih za označevanje posameznih subjektov skrajno previdni. Uporabiti moramo tudi politične oznake, ki bodo v okviru obstoječega mednarodnega pravnega reda in pravil Evropske unije Rusijo kot državo agresorko zavezovale k najvišji možni stopnji odgovornosti, odgovornosti za njena nedopustna in hudodelska dejanja. Razglasitev Rusije kot države, ki podpira terorizem, bi zmanjšala njeno odgovornost za zločine, ki jih zganja na ukrajinskem ozemlju. **15. TRAK: (TB) – 13.10**

in se mora najostreje kaznovati. Evropska unija in s tem tudi Slovenija je sedaj rusko vodstvo jasno označila kot izvajalec vojaške agresije nad Ukrajino, kar je bila podlaga za uvedbo 10. paketov sankcij zoper to državo. Opredelitev Rusije kot države agresorke torej daje jasno sporočilo in signal Putinovemu režimu, da bo moral pred pristojnimi mednarodnimi inštitucijami prej ali slej odgovarjati zaradi vseh svojih storjenih dejanj na tujem ozemlju, ki predstavljajo grobo kršitev mednarodnega in humanitarnega prava. Pri podeljevanju mednarodnih političnih sporočil pa ni pomemben samo njihov močan simbolni pomen, zato ima uradno stališče Državnega zbora do posameznega zunanjega političnega vprašanja sploh kakršenkoli učinek, mora biti to verodostojno in prepričljivo, predvsem pa mora biti takšno stališče sprejeto v skladu s pravili in poslovnikom institucije, ki ga zavzema, za kar se razglaša. Zato je potrebno opozoriti na mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki je ugotovila nekatere pomanjkljivosti predlagane resolucije in napačne navedbe v predlaganem dokumentu s strani predlagatelja. Citiram mnenje Zakonodajno-pravne službe: »Poslovnik Državnega zbora v 107. členu določa vrste aktov, ki jih sprejema Državni zbor in njihovo vsebino. Med temi akti sta tudi resolucija in deklaracija, ki sta akta z različno vsebino, zato je treba medsebojno razlikovati in za urejanje vprašanja glede na njihovo vsebino uporabiti pravilen akt. Resolucija je v skladu s 109. členom Poslovnika Državnega zbora, akt, s katerim Državni zbor ocenjuje stanje, določa politiko in sprejem nacionalne programe na posameznih področjih. Resolucija torej praviloma vsebuje nacionalni program in je zato programski akt, ki vsebuje splošne strokovne in politične usmeritve na določenem področju družbenega urejanja. Takšno naravo akta je opredelilo tudi ustavno sodišče v ustavni presoji. Za razliko od resolucije je deklaracija v 110. členu Poslovnika Državnega zbora opredeljena kot akt, s katerim Državni zbor izraža splošna stališča do vprašanj notranje in zunanje politike ter do posameznih vprašanj, ki imajo pomen za vso državo. Splošna stališča do vprašanj zunanje politike se zato izražajo z deklaracijo, kar pomeni, da je v predlogu resolucije uporabljen nepravilen akt. Zunanjepolitično vprašanje o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem, bi moralo biti predlagano v obliki deklaracije.« (Konec navedka.) Ne namigujem, da to morate narediti, in še mnenje Zakonodajno-pravne službe glede napačnega navajanja evropske resolucije v zvezi z razglasitvijo Ruske federacije za državo, ki podpira

resolucijo Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2022, o uvrstiti Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je takšna uporaba resolucije Evropskega parlamenta nepravilna in zavajajoča, zato je Državni zbor v svojem aktu ne more uporabiti. Resolucija Evropskega parlamenta ne poziva k uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem, ampak v 4. točki resolucija poziva EU in države članice, naj oblikujejo pravni okvir Evropske unije za uvrstitev držav med podpornike terorizma, to pomeni, da v okviru EU ni pravne podlage za uvrščanje držav med podpornice terorizma.« pri podeljevanju simboličnih političnih sporočil glede vprašanj, povezanih z zunanjo politiko, je potrebno biti pozoren na politične oznake, ki jih podajamo za to, da ne zmanjšamo pomen odgovornosti, ki jo ima država agresorka po mednarodnem pravu. Prav tako pa ne smemo zanemarjati dejstva, da morajo takšna politična sporočila izražati v skladu s pravili institucije, ki jih zavzema. Zato, da so verodostojna in da ne dopuščajo nobenega dvoma o njeni vsebini.

Želimo si tudi, da bo Ukrajina ponovno prevzela nadzor in suverenost nad svojim teritorijem znotraj svojih mednarodnih priznanih meja, ter da bi se podala na pot popolne suverenosti v evropsko družino. Socialni demokrati bomo še naprej podpirali neodvisne preiskave za zagotavljanje odgovornosti in pregona za najhujše zločine po mednarodnem zakonu, storjene na ozemlju Ukrajine. Naklonjeni smo nadaljnji krepitvi in stopnjevanju sankcij Evropske unije proti Rusiji, s katerimi bi stopnjevali pritisk na državo agresorko in učinkoviteje se borili zoper vsa vojaška in teroristična dejanja Ruske federacije nad ukrajinskim prebivalstvom. Zavzemali se bomo tudi za nadaljevanje nudenja vojaške, finančne in humanitarne pomoči Ukrajini, zato da bo Ukrajina imela močno pogajalsko pozicijo v odnosu do Ruske federacije, ko bo prišel čas za pogajanja za vzpostavitev celovitega, pravičnega in trajnega miru v Ukrajini. Hvala.

Predlagatelji resolucije, poslanci SDS s prvopodpisano Jelko Godec menijo, da bi Slovenija s sprejetjem resolucije, ki bi Rusko federacijo uvrstila med države, ki podpirajo terorizem, podprla podprla in obsodila ruske napade na ukrajinske civiliste, civilne objekte in ključno energetsko infrastrukturo, ki da so očiten poskus doseganja političnih ciljev z ustrahovanjem civilnega prebivalstva in so skladni s terorističnimi metodami. V SDS nas želijo prepričati, da bi s sprejetjem resolucije dali podporo ukrajinskemu narodu ko, navajam, »brani svojo domovino in se obenem bori za univerzalne vrednote svobode in demokracije«, konec navedka, kot da te podpore ukrajinskemu narodu ne dajemo že ves čas na različne načine, in kot da lahko neka prazna resolucija kakorkoli spremeni tok tragične vojne v Ukrajini. Bi razglasitev Rusije kot države, ki podpira terorizem, res prispevala k umiku ruskih sil z ukrajinskega ozemlja z zaustavitev agresije? Bi kaznovanje celotnega ruskega naroda in ne recimo putinizma, kakorkoli prispevalo k miru? Zakaj pravim putinizma? Zato, ker je predsednik Putin in njegov ozek krog somišljenikov na oblasti tisti, ki terorizira tako lasten narod kot Ukrajince, ker je Putinov režim tisti, ki sodeluje s skrajnimi paravojaškimi skupinami, kot je Wagner, ali zločinskim čečenskim voditeljem Kadirovim, in ne kar celoten ruski narod, ki je pravzaprav žrtev. Navsezadnje poglejmo samo, kaj se zgodi s kritiki tega režima v Ruski federaciji, kot so žrtve Ukrajinci, te skrajno krvave politike predsednika Putina. V Levici smo, tako kot Vlada prepričani, da bi takšna resolucija, če bi jo sprejeli, privedla ravno do nasprotnega učinka, ki naj bi ga imela. Privedla bi do tega, da se pravno gledano s prekvalifikacijo iz najtežjega mednarodnega zločina, to je agresije, v kaznivo dejanje nižje kategorije, torej terorizma, zmanjša odgovornost Ruske federacije oziroma, precizneje rečeno, njenih predstavnikov, nosilcev trenutne oblasti. In prav tako kot premier menimo, da je bilo obsodb ruske agresije s strani Slovenije veliko, zato ne potrebujemo novih političnih deklaracij. Kar potrebujejo Ukrajinci in kar potrebuje cel svet, je mirovna konferenca čim prej. Je zagotovitev prekinitve vojne takoj zdaj, samo to in čisto nič drugega. Poleg tega se teorije o tem, katere države oziroma državne institucije podpirajo ali izvajajo državni terorizem, med seboj razlikujejo. Povedano drugače, poenotene teorije ali definicije o tem ni. Nekateri zahodni sistemi kot teroristične države označujejo tako imenovane države na osi zla, torej Iran, Kubo, nekdanji Irak Sadama Huseina, Libijo, Severno Korejo, Sudan, Sirijo, drugi za ene najbolj nasilnih terorističnih držav označujejo Združene države Amerike z nekaterimi tesnimi zaveznicami, na primer Veliko Britanijo¸, **17. TRAK (VI) 13.20** (nadaljevanje) ter vsekakor Izrael in njegovo agresijo nad Palestinci na Zahodnem bregu in v Gazi in tako naprej. Skratka, teoretiziranje o tem, katere države umestiti na seznam držav, ki podpirajo terorizem, ni ne konca ne kraja. V Levici ostro obsojamo agresijo Ruske federacije. Neizzvan napad in kasnejšo invazijo na drugo suvereno državo ocenjujemo za povsem nesprejemljivo in vredno vsega obsojanja. Dodajamo pa, in to ni nikakršno relativiziranje, da bi tovrstnih obsodb v mednarodni politiki moralo biti več. Morale bi biti vsakič, ko gre za nedopustno agresijo na katerokoli suvereno državo s strani katerekoli države, dosledno in brez izjem. Zato bi prav tako odločno in enotno, kot obsojamo napad na Ukrajino, morali obsoditi bombardiranje Iraka, Afganistana, zločine proti človeštvu na Zahodnem bregu in v Gazi in podobno. Vse drugo je navadno sprenevedanje in licemerje, so dvojna merila, je mračni svet naših in vaših, polariziran svet, delitev, ki prinaša še več vojn, še več trpljenja, še več zločinov proti človečnosti, še več zla. vrnimo se k predlagani resoluciji. Tu je treba jasno povedati, ne, ne gre za terorizem, gre za vojno in ne gre za teroristične organizacije, temveč za državo, in to veliko, ki z uradno vojsko bije bitko proti svoji sosedi. Sicer bi po taki isti logiki predlagateljev kot državo, ki podpira terorizem, lahko označili marsikatero svetovno državo, tudi kakšno velesilo, ki je partnerica Slovenije v kakšni mednarodni organizaciji ali paktu. Kar mora Slovenija narediti ni podpora senzacionalističnim in praznim resolucijam opozicije, ki so netivo za podžiganje notranjepolitičnih bojev, pač pa aktivno zavzemanje za čimprejšnji sklic mirovne konference o Ukrajini. Namen predlagane resolucije SDS je boleče očiten. Je v bistvu zloraba ukrajinske tragedije za še eno notranje politično fronto več. V SDS seveda vedo, da koalicija drugega, kot da takšno resolucijo, ki ne temelji na nobeni uzanci, aktu ali drugi pravni podlagi zavrne. Kaj je lepšega za notranjepolitično obračunavanje, kot na podlagi te zavrnitve koalicije označiti za proruske agente, rusofile in tako dalje. Samo poglejmo tvite in objave Janeza Janše v Putinovih odlikovanjih in podobno. Za kako manipulativen manever pri tem predlogu resolucije gre je nazorno pokazala razprava na odboru. Ko je predlagatelj videl, da nas ne more prepričati, da bi s sprejetjem resolucije dali podporo ukrajinskemu narodu, ki, navajam, »brani svojo domovino in se obenem bori za univerzalne vrednote svobode in demokracije,« konec navedka, je obrnil ploščo in začel kazati fotografije Aleksandra Litvinenka, Ane Politkovske in drugih, tudi mnogih nedavnih domnevnih žrtev atentatov ruskega režima. Drži, v Ruski federaciji številni Putinovi kritiki umrejo in umirajo v sila nenavadnih okoliščinah, kar seveda zbuja utemeljene sume, da gre za politično motivirane likvidacije s strani režima. A spet, mar se to dogaja edino le v Ruski federaciji? Mar neko državo uvrstiš na seznam držav, ki podpirajo terorizem na podlagi sumov, domnev, četudi še tako upravičenih? In nenazadnje, mar se nista najbolj razvpiti likvidaciji Litvinenka in Politkovske zgodili davnega leta 2006, torej takrat, ko je bila pri nas na oblasti prav prva Janševa vlada. Vprašajmo se, zakaj takrat SDS ni predlagala tovrstne resolucije, ko je bil cel svet na nogah zaradi dveh tako zelo razvpitih umorov, umora Litvinenka, nekdanjega ruskega tajnega agenta, in Politkovske raziskovalne novinarke, ene najostrejših kritičark ravnanja ruske vlade in vojske v Čečeniji. Kje ste bili Janševi takrat? Ob zaključku, kot majhna, a agilna država si moramo v mednarodni skupnosti prizadevati iskati rešitve, ki bodo pomenile pot k miru. Mir, mir, mir, trajni in pravični mir in čisto nič drugega ne bo pomagalo Ukrajincem. Pomoč Ukrajini pri samoobrambi je sila omejen cilj. Ključno je, da se uporabi vse mehanizme in sledi načelom, ki smo jih navsezadnje zapisali v Ustavo. Zato naše vodilo, naša edina deklaracija, če hočete, bi morala **18. TRAK: (DAG) in nenasilja, naš edini cilj pa zagotovitev trajnega in pravičnega miru v Ukrajini. Vse drugo pomeni samo še več tragedije, še več prelivanja krvi in nesmiselnih smrti tako ukrajinskih kot ruskih vojakov, še več neizmernega

lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovana ministrica, spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Vojna v Ukrajini, ki ji ni videti konca, je v letu dni zahtevala grozovit davek in ima posledice globalnih razsežnosti. V Poslanski skupini Svoboda najostreje obsojamo vojaško agresijo Ruske federacije na Ukrajino, ki se v zadnjih tednih tudi stopnjuje in ki predstavlja hudo kršitev mednarodnih norm in mednarodnega prava, vključno z ustanovno listino Organizacije združenih narodov. Obenem pa izražamo podporo suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja. Vojni zločini, prisvajanje tujega ozemlja, izčrpavanje nedolžnega civilnega prebivalstva, sistematično uničevanje civilnih objektov in infrastrukture, vse to so grozote, za katere smo mislili, da so na evropskih tleh del neke mračne pretekle zgodovine in in da niso več mogoče. A prva obletnica ruske agresije na Ukrajino mineva v žalostnem spoznanju, da še vedno ostajajo države in režimi, ki verjamejo, da lahko s silo in z vojno urejajo odnose s sosedi ter z grožnjami in nasiljem vplivajo na prihodnost sveta. Odgovornost Rusije kot ene od ustanovnih članic Združenih narodov in garantov miru po drugi svetovni vojni je zato še toliko večja in njena ravnanja v Ukrajini v zadnjem letu še toliko bolj obsojanja vredna. V Gibanju Svoboda izražamo globoko zaskrbljenost tudi zaradi civilnih žrtev in poročil o nasilju ter usodi otrok, ki so izpostavljeni izkoriščanju, nasilju, izselitvam. Invazija je doslej zahtevala na milijone izseljenih, na sto tisoče mrtvih in še več ranjenih, civilisti umirajo celo med zadovoljevanjem osnovnih potreb, kot je čakanje v vrsti za hrano in vodo, kar je v današnjih časih še posebej nepredstavljivo in nedopustno. Zato podpiramo odločen odziv Evropske unije na rusko agresijo v Ukrajini v obliki sankcij, z namenom izvajanja pritiska na Rusko federacijo, da čim prej preneha z vojaško agresijo. Pri tem pa pozdravljamo pripravo in sprejem nadaljnjih paketov sankcij zoper Rusijo. Poleg tega si prizadevamo za čimprejšnji kazenski pregon tistih, ki so zagrešili vojne zločine in hudodelstva v Ukrajini, saj izhajamo iz temeljnega izhodišča, da morajo vsi odgovorni odgovarjati za svoja dejanja, za zlorabe človekovih pravic in kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Mir, varnost in stabilnost Evrope so v strateškem interesu Republike Slovenije, zato se poslanci Poslanske skupine Svoboda odločno zavzemamo za miroljubno politiko in mirno reševanje sporov. Opozarjamo na nedopustnost uporabe vojaške sile in še posebej groženj z jedrskim orožjem, saj le-to destabilizira evroatlantsko območje in širšo mednarodno skupnost. Napad na Ukrajino pa je napad tudi na naše vrednote, na svobodo, demokracijo in vladavino prava ter na mir in varnost v najbližji soseščini Evropske unije. Ravnanje Ruske federacije tako ogroža povojno ureditev in stabilnost celotne Evrope, vključno z Evropsko unijo, katere del smo tudi mi. Zato smo že večkrat pozvali Rusko federacijo, da preneha s sovražnostmi na ozemlju Ukrajine, umakne svoje vojake in oborožitev z ozemlja Ukrajine in s tem prepreči nadaljnje žrtve in razseljevanje oseb ter uničujoče posledice za ukrajinski narod. Tudi danes ponovno pozivamo k premirju in takojšnjemu prenehanju spopadov ter k čimprejšnjemu nadaljevanju mirovnih pogajanj, saj je politični dialog, ki temelji na spoštovanju temeljnih demokratičnih vrednot, edino sredstvo za dosego trajnega miru. Podprli bomo vsak izid pogajanj, ki bo pripeljal do miru in ki ga podpre tudi Ukrajina, ki je žrtev te agresije. Z opredelitvijo Ruske federacije kot teroristične države, kar predlaga Slovenska demokratska stranka, pa bi zašli v povsem nasprotno smer, s tem bi se močno priprla pot proti miru in zaprl prostor za pogajanja, omejile bi se možnosti, da bi se reševanje konflikta z bojišča preselilo za pogajalsko mizo. Nenazadnje se s teroristi ne pogaja. Ob tem pa poudarjamo, da niti v naši nacionalni zakonodaji, niti v evropski zakonodaji, ne obstaja kategorija držav, ki podpirajo terorizem, na kar je v svojem mnenju opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Evropska unija ima zgolj seznam terorističnih organizacij, na katerega se lahko uvrstijo skupine, subjekti in posamezniki, ne pa tudi države. Dejstvo je tudi, da Združene države Amerike takšen seznam držav podpornic terorizma imajo, pa nanj niso uvrstile Rusije. Zakonodajno-pravna služba je k predlagani resoluciji podala tudi več drugih pripomb, med drugim, da je pri predlogu resolucije uporabljen povsem napačen akt, saj se splošna stališča do vprašanj zunanje politike izražajo z deklaracijo in ne z resolucijo. Zunanjepolitično vprašanje o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem, bi torej moralo biti predlagano v obliki deklaracije,. Poleg tega Zakonodajno-pravna služba opozarja, da Slovenska demokratska stranka v predlaganem besedilu interpretira in uporablja resolucijo Evropskega parlamenta nepravilno in zavajajoče, saj resolucija Evropskega parlamenta ne poziva k uvrstitvi Rusije med države podpornice terorizma, ampak poziva Unijo in države članice, da oblikujejo pravni okvir Evropske unije za uvrstitev držav med podpornike terorizma, in kar je ključno, predlagatelj se ne zaveda, kaj z vidika mednarodnega prava sploh predlaga. Z razglasitvijo Rusije kot podpornice terorizma bi se namreč v resnici zmanjšala njena odgovornost za zločine, ki jih izvaja na tujem ozemlju. Odgovornost Rusije za zločine in agresije, zločin zoper človečnost, vojne zločine, je v pravnem smislu namreč veliko večja od označitve ruskega režima za podpornike terorizma, kaznivo dejanje agresije namreč velja za najtežji mednarodni zločin, ki ga zagreši vodstvo določene države in se mora najostreje kaznovati. Predlagana resolucija ne bo ustavila Putina v agresiji proti Ukrajini, ne bo ustavila vojne in s pobudo za uvrstitev Rusije na seznam držav podpornic terorizma, se ne kaznuje Putina, ampak celotnega ruskega in posredno tudi ukrajinskega naroda, saj se s tovrstnimi predlogi zgolj priliva ogenj, olje na ogenj in dodatno eskalira konflikt. Zato je treba najti drugo pot, pot, ki bo omogočila začetek pogajanj in vzpostavila trajnosten in pravičen mir. Prvi korak k miru pa je enostaven. Rusija mora prenehati napadati in umakniti svoje sile z ukrajinskega ozemlja. Če tokrat ne ustavimo Rusije, bo to povečalo tveganje za vsako državo na svetu, da se ji nekoč zgodi prav to, kar se je tokrat zgodilo Ukrajini. Poleg tega, ko gre za vprašanje uvrstitve Rusije med države, ki podpirajo terorizem, v Evropski uniji tudi ni večinske podpore, kot to v resoluciji sicer navaja Slovenska demokratska stranka. Podpira jo zgolj 7 od 27. držav članic EU, zato resolucija predstavlja svojevrstno škodljiv odmik od enotnega stališča Evropske unije. Tudi druge države po svetu so zadržane pri dodelitvi tovrstnega statusa, med drugim Združene države Amerike in Zveza Nato. Moramo se namreč zavedati, da je prav enotnost temelj aktivne politike Evropske unije pri obravnavi ruske agresije in mednarodnih problemov nasploh, tudi prizadevanje slovenske politike, tako Vlade kot opozicije, do vprašanj, ki so povezana z Ukrajino, morajo temeljiti na iskanju kar najbolj širokega konsenza. Vsako neusklajeno politično dejanje pa je nepotrebno in neprimerno in zgolj v prid agresorja. Še posebej v prvi obletnici ruske agresije na Ukrajino potrebujemo politično enotnost in trdnost stališč, tako doma, kot na evropski ravni. Resolucija Slovenske demokratske stranke torej ni namenjena reševanju konflikta in začetku mirovnih pogajanj, temveč je namenjena partikularnim političnim interesom in populističnemu orisovanju situacije, in to v času, ko so oboroženi spopadi še vedno v teku in se le še stopnjujejo, hkrati pa tovrstne poteze razmere na terenu zgolj še zaostrujejo,

v danih razmerah ni primeren in je nesprejemljiv, obenem pa ostro obsojamo vsakršno izkoriščanje vojne v Ukrajini ter bolečin, trpljenja in strahu tamkajšnjih prebivalcev ter beguncev z namenom nabiranja političnih točk na notranjepolitičnem prizorišču v katerikoli evropski državi. To ni primer zgolj doma v Sloveniji. Pozivamo vse slovenske politične akterje, da se v teh kriznih razmerah poenotimo. Ne potrebujemo ločenih koalicijskih in opozicijskih pobud in akcij, nenazadnje ločenih shodov, ampak potrebujemo predvsem enoten pristop slovenske politike. Za zaključek pa naj izrazim solidarnost in vso našo podporo Ukrajini, predvsem njenim prebivalkam in prebivalcem, saj so prave žrtve vseh vojn predvsem običajni, navadni ljudje. Zato bo tudi v bodoče naša država Ukrajini in njenim državljanom pomagala po svojih zmožnostih in ponudila vso potrebno politično, gospodarsko, finančno, humanitarno in drugo pomoč ter zaščito in zatočišče njenih prebivalcev oziroma beguncev. Rusija sicer že mesece prizadeva, da bi zlomila odločnost in neomajnost pogumnih Ukrajincev, a je pri tem neuspešna. Eno leto pozneje se Ukrajinci še vedno pogumno borijo za svobodo, za demokracijo, za neodvisnost in mi jim stojimo ob strani jih bomo podpirali tudi v prihodnje do konca in dokler bo to potrebno, da se bodo lahko kot žrtev ubranili, saj je to nenazadnje tudi naša mednarodnopravna in predvsem moralna dolžnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu resolucije. Prvi je k razpravi prijavljen kolega Janez Cigler Kralj, ki ga trenutno v dvorani ni.

jaz bi se mogoče vprašala, kaj danes počnemo tukaj poslanci, izvoljeni za to, da pač v času največje gospodarske krize doslej rešujemo, rešujemo stiske državljank in državljanov, naslavljamo pereče … Se opravičujem, ker sem zdaj ravno priletela v dvorano. Rešujemo gospodarsko situacijo, razpad plačnega sistema, razpad pokojninskega sistema, razpad zdravstvenega sistema, h h katerim zagotovo ni prispevala Vlada Roberta Goloba, pač pa stranke, ki že trideset let vodijo našo državo. SDS ponovno želi očitno deliti slovenski narod tako, da s pomočjo medijev, ki so uzurpirani, širi dezinformacije in neka namigovanja, ki z realnostjo nimajo popolnoma nobene veze. Danes obravnavamo tukaj deklaracijo, o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem. V bistvu gre za obsodbo, poziv k obsodbi ruske agresije nad Ukrajino. Kaj pa je Vlada Republike Slovenije doslej tukaj storila in kakšno je stališče ter delovanje Vlade dr. Goloba? Vlada podpira neodvisnost, suverenost in teritorialno integriteto Ukrajine. Vlada najostreje obsoja rusko agresijo, ruske kršitve mednarodnega humanitarnega prava, pobijanje nedolžnih civilistov in načrtno uničevanje civilne in kritične infrastrukture Ukrajine. Slovenija sodi med najbolj solidarne države, ko gre za vse oblike pomoči Ukrajini, to prepoznava Ukrajina, to prepoznava EU - in tega očitno ne prepoznava zgolj Poslanska skupina SDS, ki Vlado k temu še kar naprej poziva. Nadalje,

aktivno sodelovala pri tem in vse to tudi izvaja, čeprav tukaj kot pravnica moram pripomniti, da nekateri ukrepi zasega premoženja posameznikom, ki nimajo nobene veze s Putinom ali pa, ne vem, niso lokalni politiki, visoki uradniki, vojaške osebe, itn., so, kar se tiče slovenskega ustavnopravnega reda, žal v Sloveniji se ga na tak način ne bi mogli ne bi mogli izvrševati, torej da ni res nobenega postopka tozadevno, ampak pustimo to. Ne obstaja enotna mednarodnopravna definicija terorizma, ki bi lahko bila osnova za nadaljnje pravne akte tako v evropski kot v slovenski zakonodaji ni kategorije ali seznama držav, ki podpirajo terorizem, je samo seznam posameznikov ali pa entitet, tozadevno. tozadevno. Tudi z vidika mednarodnega prava in, bom rekla, nobena država ne more biti podvržena jurisdikciji druge države z vidika načel mednarodnega prava. Katere so te države, ki so to resolucijo v EU podprle. čemu bi se naj pridružili, to so: Slovaška, Nizozemska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska. Tega ni podprla ZDA, ki ima ustrezno pravno podlago za to, takšni ukrepi ne predstavljajo enotnega pristopa EU ali ali Tako, da bi rekla tako, pred nami je kopica resnega dela. SDS bi sedaj dneve zapravljala za to, da že petstokrat izraženo stališče in jasno delovanje Vlade Republike Slovenije, ponovno naslavlja in namesto delovanja v skupno dobro, se sedaj ukvarjamo, ukvarjamo spet z…, ne vem, mlini na veter ali sovražniki, ki jih tukaj ni. Saj smo vendarle na isti strani, tozadevno. Jaz menim, da smo tudi poslanci dolžni delati učinkovito, za to smo bogato plačani, ne zato, da iščemo težave, ampak da rešujemo zadeve za katere smo bili izvoljeni in katerim so so prispevali vse kdo prej kot pa mi, ki smo tukaj deset mesecev. Upam, da ne bom ponovno označena za rosofila, kot sem bila s strani kolegov iz SDS, že očitno izhajajoč iz domneve, da da bi naj to zame pomenilo neko žalitev. Tukaj vas moram razočarati, za mene recimo žalitev, ne vem, če bi mi kdo rekel, da sem fašistka ali kaj podobnega. Skratka, jaz bi vas pozvala, da pristopimo k delu, k temu kar dejansko to državo pesti in mislim, da v času največje gospodarske krize doslej in po 30. letih razgradnje države, temeljnih sistemov socialne in pravne države imamo kaj za delati. Toliko. Hvala. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je doktor… Aha, trenutek. Izvolite, predlagatelj. hvala lepa. Veliko stvari je bilo izrečenih prej v stališčih Vlade in poslanskih skupin, na kar se da pač odgovarjati, to je zdaj nepotrebno odgovarjati, ampak to bodo večinoma kolegi **22. Na to vprašanje, zakaj se mi ukvarjamo s to temo, glede na to, da ljudi v Sloveniji pestijo posledice nižanja standarda, energetske draginje in tako naprej, jaz jaz res ne vem no, ali nekateri živijo v nekem mehurčku, do katerega ne pridejo nobene informacije. Saj vojna v Ukrajini, ruska agresija na Ukrajino je eden od razlogov. eden od razlogov zaradi katerih zaradi katerega pada standard v Sloveniji, v Evropi, zaradi katerega plačujemo dražje cene energije, hrane, se ubadamo z inflacijo in tako naprej, ni agresija na Ukrajino edini razlog za vse to, je pa en od zelo pomembnih. Tako da zdaj poslušati takšno protislovje, bom rekel, nekoliko mučno za ušesa. Na te očitke formalne narave, češ, imamo resolucijo, pa bi morala biti deklaracija, v citatu iz resolucije Evropskega parlamenta vejica ni prav postavljena. Glejte, to je smešno. To je smešno. Ne če bi to nekdo prebral v ukrajinskem parlamentu, saj ljudje tam ne bi verjeli, da to prihaja iz neke civilizirane države. Zdaj je reka vejica kriva, pa napačno ime in tako naprej, da neke resolucije ne bomo sprejeli. bom rekel, čisto sprenevedanje, pa kažete to, da niste predlagali nobenega popravka. Če vas moti ime, če vas motijo formalne stvari, predlagali bi, saj bi se usedli, pa bi to popravili. Niti enega amandmaja ni bilo na tekst, nobene pripombe, Zakonodajno-pravna služba je vlekla iz petnih žil neke formalne pripombe in zadržke. Pač popravili bi to, pa bi skupaj sprejeli to resolucijo, tako kot so jo več ali manj skupaj sprejeli v ostalih parlamentih, kjer se je to sprejelo. Nekaj razprav bi bilo in bi se potem ukvarjali še z drugimi stvarmi. Vi delate problem iz tega. tukaj smo slišali kako so v nekaterih parlamentih zavračali takšne resolucije. V katerem parlamentu so to zavračali? Marsikje so sprejeli še bistveno ostrejše tekste, tekste, kjer so skupaj pač obsojali Rusijo ali pa Rusijo uvrščali na stran podpornic mednarodnega terorizma, zločinov proti človeštvu in tako naprej, pač različni pristopi so bili. In da niso čisto vsi tega naredili, zdaj to navajati kot argument, da se ruši neka enotnost, mislim? Ali ni Evropski parlament institucija, kjer se nekako skoordinira politika držav članic Evropske unije? Lahko bi predlagali, pa bi naslovili resolucijo v tem smislu, da bo Slovenija sodelovala pri vzpostavljanju tega okvira, na katerega poziva resolucija Evropskega parlamenta in tudi druge pozivamo in tako naprej. Ampak to ne izključuje naše opredelitve, da prepoznamo dejstvo, Ruska federacija izvaja mednarodni terorizem, ne na svojem ozemlju, tam je izvajala domač terorizem v drugih državah in to mi pravimo v resoluciji. In vi lahko stojite tukaj eno uro v minuti molka, govorite takšne in drugačne fraze pač, ko gre pa za dejanja, se pa pač stehtamo, tako kot so se tisti poslanci vladne koalicije v Evropskem parlamentu, ki so glasovali proti podobnim aktom, ko jih je Evropski parlament sprejemal - in glej ga, prihajajo ravno iz vrst vladne koalicije ali pa tisti poslanci, pa nekdanji poslanci Evropskega parlamenta, ki so glasovali proti temu, da se Ukrajina hitreje vključuje v Evropsko unijo. Tudi te stvari lahko v nadaljevanju omenimo. No, ampak zdaj sem se oglasil predvsem zaradi teh formalnih očitkov, da ena vejica ni prav, pa da mogla biti deklaracija. Mislil ljudje umirajo tam. Gre zato, da se vojna ustavi. ta očitek, da se ne ukvarjamo s pravimi temami, pač vojna v Ukrajini oziroma ruska agresija na Ukrajino je ena od ključnih težav povprečnega človeka v Evropi v tem času, v smislu skrbi, kaj bo, v smislu varnostnih skrbi, ampak tudi v smislu ekonomskih in socialnih težav, ki jih imamo. se moramo s tem ukvarjati. In še enkrat, vsak pritisk na Rusijo - in ta deklaracija je pritisk na Rusijo, absolutno – je korak h krajši vojni, k hitrejšemu vzpostavljanju miru

moram reči, poslanec Hoivik, ki ste v dvorani, pa tudi vi zdaj, gospod Janša, po svoje vas je lahko sram, da govorite, da zlorabljamo oziroma da vi zlorabljate minuto molka, da je minuta molka

tako skrajno neodgovorno in zavajajoče do slovenske javnosti, da ste prej lahko slišali v moji uvodni razpravi vsaj pet minut zelo konkretnih dejanj, ki jih počne slovenska Vlada, vključno z ostro obsodbo ruske agresije v Ukrajini in s konkretno humanitarno, materialno in vojaško pomočjo. Mene zanima, ali je kdo od vas bil v sirotišnici v Postojni. Jaz sem šla tja. Slovenija ima sirotišnico, kjer je dvajset, od novorojenčkov do mladoletnikov, že skoraj leto, odkar vojna traja. Mislim, da je to edina sirotišnica zunaj Ukrajine. Sem pogledala, kaj vse Slovenija počne, ko pomaga humanitarno, človekoljubno in kako skrbimo lepo za te otroke - to so ta konkretna dejanja. Včeraj sem lahko drugič darovala ključe, pomagala je Mestna občina Ljubljana, pomagal je Ljubljanski potniški promet, dva avtobusa za otroke, za šolarje, da bodo lahko bistveno bolj varno in hitreje prišli do svojih šol - to so konkretna dejanja. In ta avtobusa sem včeraj z velikim veseljem darovala, sem se zahvalila in hkrati pozvala vse občine, zavode, podjetja, da sledijo tovrstnim akcijam, ker s tem Slovenija izkazuje svojo solidarnost. Decembra sem enako prvič dala ključe, seveda s pomočjo ministrstva in drugih ustanov, dveh reševalnih vozil, tretje je zdaj v pripravljenosti, da gre v Ukrajino, ki bodo reševala življenja novorojenčkov. Kolikokrat smo opozorili, kakšna je tragedija otrok v Ukrajini, ne samo, da živijo z alarmi, da nimajo šol, da nimajo infrastrukture, da so to največja žrtev te grozljive tragedije in vojne. In da bomo prav o otrocih in o teh prisilnih deportacijah, ki se dogajajo, o izginotju otrok, govorili v ponedeljek na pobudo Slovenije med zunanjimi ministri na zasedanju v Bruslju. To so konkretna dejanja; da ne govorim številk in ponavljam za nazaj. Ampak mene res boli, ko izkoriščate vsako stvar, minuto molka za politizacijo, za polarizacijo slovenske javnosti. To je skrajno neodgovorno. Slovenija od vsega začetka izreka polno solidarnost v Ukrajini in jo bo, ker če kdo, imamo Slovenci najboljši zgodovinski spomin, kaj pomeni, če ti želi nekdo z orožjem, s silo odvzeti ozemlje. In to vsakič povem vsakemu sogovorniku, kjerkoli sem. Slovenci to razumemo in zato Slovenci stojimo Ukrajincem ob strani, ker se borijo za svojo ozemeljsko celovitost in suverenost. Vse drugo, kar govorite v tej dvorani, je grda zloraba. Zdaj se pogovarjamo ure o resoluciji, deklaraciji, o tem, ali Rusija je država, ki podpira terorizem, ali je celo teroristična država. Še enkrat, ni pravne podlage. Pa recimo, da ni pravne podlage, ni dodane vrednosti v tem. Jaz ne razumem zakaj niste bili sposobni podpreti sklepa,

Če bi bili iskreni v tej nameri, bi podprli ta sklep, ker to je Ukrajina od nas pričakovala in to je tudi tisto, kar mi želimo čim prej doseči. Tako kot si Ukrajina danes želi mir, si mir želimo vsi mi in s tem dolivanjem oglja ali ognja oziroma olja na ogenj dosegamo ravno nasprotno, ravno nasprotno, s tem si zapiramo vrata. Zdaj bom pa povedala konkretno še, kakšne bi bile konkretne posledice. Zdaj prej je, mislim, da kolega Vrtovec zlorabil spet eno mojo izjavo, kar me ne preseneča. Povedal je zgražanje spet nad mojo izjavo, da brez Rusije ne bo trajnega miru v Evropi ali popolno oziroma, bi rekla, je to nerazumevanje situacije, navadno sprenevedanje. Spet je zlorabil, čeprav sem prej v uvodu zelo jasno povedala, da bo verjetno po koncu vojne oziroma v času pogajanj o trajnem in pravičnem miru z Rusijo treba vzpostaviti dialog o varnostni arhitekturi v Evropi. Če si kdo danes predstavlja, da ne bo Rusije zraven v tej debati in da ne bo več na robu naše evropske celine, se močno moti. In zdaj, treba je poudariti, da tudi v vojnem času med državami nikoli ni prišlo do popolnega prenehanja komunikacije, kar je pravilno. Rusija in Ukrajina se na primer pogovarjata o menjavi vojnih ujetnikov, danes pa o izvozu ukrajinskega žita, kar je z enim milijonom evrov podprla tudi Slovenija. Rusija se je udeležila zasedanja dvajset najmočnejših držav sveta, ob robu katerega je prišlo do dvostranskega sestanka zunanjih ministrov v ZDA in Rusije v Indiji pred kratkim. Rusija še naprej sodeluje v varnostnem svetu OZN in OVSE in še mnogih drugih organizacijah. To ne pomeni, da je kakorkoli upravičeno prilepljati nam nalepko proruski. Mi smo na seznamu neprijateljskih držav in mi zelo ostro in najbolj v vrhu solidarnosti v Evropski uniji in zvezi Nato podpiramo Ukrajino. In če se tega - in še bi lahko naštevala - zdaj ne zavedate, kaj lahko posledično taka odločitev pripelje in do česa lahko privede, bi jaz da gre za res nerazumevanje situacije in kompleksnosti razmer, v katerih smo zaradi vojne v Ukrajini. Zdaj, če v SDS res tega ne veste, jaz bi rekla, je zelo žalostno, da s svojim zgražanjem ob omembi pogovora z Rusijo dokazujete, da so pravzaprav vaši nameni iskreno samo očrniti Vlado, deliti slovensko javnost, namesto da bi odgovorno delovali enotno, delovali enotno ne samo v Sloveniji, ampak tudi znotraj Evropske unije, k čemur Slovenija in naša politika ves čas stremi. Tako da mogoče samo to. Zdaj skrajno se mi zdi neprimerno na čustva ljudi, na to, da so žrtve otroci, ženske, civilisti, da je uničena infrastruktura, na vojno vojno in agresijo na evropskih tleh, to zlorabljati za notranjepolitične, namesto da bi, vi veste sami, da imamo ta trenutek en velik projekt, ki je skupen projekt in to je kandidatura Slovenije za nestalni sedež v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov. Začela ga je vaša prejšnja vlada, mi ga nadaljujemo, ker verjamemo, da lahko Slovenija s svojo zgodovino zastopanja in branjenja človekovih pravic, mednarodnega prava pomeni zelo pomemben mejnik in sogovornik v Varnostnem svetu. Verjetno si danes nihče ne želi, da tam Belorusija sedi ob Rusiji in mogoče tudi takšne nepremišljene ali neodgovorne akcije lahko nas posledično, ne bom rekla, ampak oddaljuje od tega cilja. Če ni to mogoče celo namera zadaj, ampak upam, da ne, ker imamo skupen cilj in ta skupen cilj je, da zagovarjamo mednarodno pravo, da zagovarjamo pravila, ki obstajajo tudi v OZN. In ta pravila so, da vedno se postavimo na stran tistega, ki je žrtev v vojni in nasilju in danes je meni povsem jasno, kot je jasno vam, da je Rusija agresor in da je Ukrajina žrtev.

Poznate Oleksandra Macijevskega? Najbrž ne, bil je električar v Kijevu, pred vojno, ko se je, ko je Rusija napadla Ukrajino, je šel v vojsko, novembra 2022 je izginil. Dva tedna nazaj se je v medijih oziroma na socialnih omrežjih pojavil film, video klip, ki ga prikazuje stoječega nad jamo, ki jo je sam izkopal. Reče še, slava Ukrajini, potem pa so ga pokosile ruske brzostrelke. Vojni ujetniki so v vojnem pravu zaščitene osebe. Trajanje zaščite se začne od njihovega zajetja in traja do dokončne vrnitve domov, za to pa je odgovorna država, ki je udeležena v vojni. če citiram, kar je v knjigi o vojnem pravu zapisala soavtorica, sicer pa aktualna pravosodna ministrica, »Z vojnim ujetnikom je treba vselej postopati humano in s spoštovanjem njegove osebe in časti. Posebej so prepovedano fizično pohabljene ali znanstveni ali medicinski poskusi, represalije proti njim so prepovedane.« Zdaj, nad Oleksandrom so se izživljali, so ga mučili, nato so ga ustrelili, tako kot nekoč nacisti, in to ni osamljen primer. Vi, zunanja ministrica, bi morala vedeti, ker ste prejemnik tajnih poročil obveščevalnih služb. ali je bil nacistični režim, režim, ki je spodbujal terorizem? Jaz bi rekel, da ja, bil je poosebljen državni terorizem. Pa sprašujem, spoštovana ministrica, kaj pa režim Vladimirja Putina? Kaj pa ruski vojaki, ki počnejo v nasprotju z vojnim pravom z ujetniki nasprotne strani? Zdaj mogoče tudi zato je Evropski parlament sprejel resolucijo, ki je obsodila ta brutalni napad napad in uničevanje civilne infrastrukture, kršitev vseh mednarodnih pravil prava, humanitarnega in vojne zločine in pozvala države članice in Svet Evrope k vzpostavitvi ustreznega pravnega okvira, da Rusijo razglasi za državo odpornico(?) terorizma in še seveda tudi vse institucije oziroma paravojaške strani, ki sodelujejo v tem spopadu. Zdaj, v okviru tega sem dolžan opozoriti na neko nedoslednost, ki ste jo, spoštovana ministrica, dovolili tu v vašem uvodnem govoru, ko ste rekli, citiram, »Evropski parlament ni pozval k uvrstitvi Rusije na seznam terorističnih držav, temveč je izglasoval resolucijo, ki poziva Svet Evropske unije, da oblikuje pravni okvir za uvrščanje držav med podpornice terorizma.« Spoštovana ministrica, pozval je Svet Evropske unije in države članice, ne vem zakaj ste izpustili »in države članice«. In države članice, kamor spada tudi Slovenija. Zato mi dovolite, da vprašam vas, pa tudi seveda Vlado, ker pravite, da se osredotočate na konkretna dejanja, ne pa na razne razne resolucije, ali je od sprejema te resolucije Evropskega parlamenta Vlada oziroma Ministrstvo za zunanje zadeve že pripravilo ali pa vsaj začelo pripravljati pravni okvir za uvrstitev Rusije in tudi ostalih držav, ki kršijo oziroma ki tako ravnajo, na seznam terorističnih držav in glede na to, da nobenega takega predloga še nismo imeli tu v Državnem zboru, želim jasno vašo besedo, ali nameravate to storiti? Zdaj, veliko je govora o Rusiji, kakšna strategija bi bila najprimernejša in ob tej razpravi slišimo zelo veliko mirovnikov, posebej v tem prostoru v bližini nas. Pa mi dovolite nekaj citatov.

Naprej: »Prišel je skrajni čas, da svet prepreči skorajšnjo svetovno vojno. V luči tega pozivam k takojšnji prekinitvi ognja«. Ali: »Moramo začeti takojšnja pogajanja o mirnem koncu vojne v Ukrajini«. To zveni znano. Kot da bi nekje prebrali ali pa kot da bi slišali kakšnega predstavnika Vlade. Uganete, kdo jih je izrekel? Prvi dve predsednik madžarske vlade gospod Orban, tretjega zunanji minister, kolega ministrice Fajonove Péter Szijjártó, četrtega nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Kaj pa je rekla ali pa pravi zunanja ministrica Tanja Fajon? Spet citiram: »Zavzemam se za okrepitev diplomatskih prizadevanj za deeskalacije obstoječih razmer in za končanje spopadov z uporabo dialoga, pogajanj in drugih miroljubnih sredstev. Brez Rusije v Evropi ne bo stabilnosti. Rusija mora biti del razprave o novi varnostni arhitekturi. Takoj ko bo mir dosežen, bo najpomembnejša stvar obnovitev dialoga z Rusijo«. Zdaj, zveni zelo podobno, mislim, da se strinjamo. Ampak kaj pa Tanja Fajon rekla, ko je bila še v opoziciji? Spet citiram: »Putin ne izbira ciljev. Zame je vojni zločinec, ki bo moral odgovarjati pred kazenskim sodiščem«. Zato je moje tretje vprašanje zelo konkretno in zelo konkreten odgovor tudi želim: ali je po vašem mnenju, spoštovana zunanja ministrica, Vladimir Putin vojni zločinec? In četrto vprašanje za vas: ali podpirate sporočilo, ki ga je na zadnjem Blejskem strateškem forumu izrekla predsednica Evropske komisije von der Leyen, da je zaustavitev vojne in mirovna pogajanja z Rusijo potrebna tudi zamenjava ruskega režima? Spomnimo, nekateri takrat niso želeli ploskati tej izjavi. In kot zadnje vprašanje: ali je mir z Rusijo možno skleniti z Vladimir Putinom, ki ste ga razglasili za vojnega zločinca, torej ali se pogajate z vojnim zločincem? zločincem? Zdaj, ko tako malce gledamo in poslušamo, veliko poznavalcev o razmerah v Rusiji, zdaj sam sem bil na obisku maja 2021 v Rusiji. Lahko vam povem, da je to diktatorska država, da najbrutalneje pritiska na vse demokratične sile, pritiska na medije, pritiska na nevladne organizacije, pritiska na opozicijo. Gre za sistematično kršenje človekovih pravic, kjer nekdo že zaradi ene krepke na račun predsednika Putina slučajno pade z balkona 21. nadstropja. ko tako poslušam o Rusih, ki trpijo zaradi grozljive politike njihovega predsednika, si dovolim eno vprašanje. a veste, koliko Rusov je izstopilo iz ruske diplomatske službe po tem agresorskem pohodu oziroma po odločitvi Vladimirja Putina, da napade Ukrajino? Približno 10 tisoč diplomatov je v ruski zunanji službi. En sam. En sam je izstopil. Boris Bondarev, nekdanji diplomat na misiji Ruske federacije v Ženevi Združenih narodov, on, edini karierni ruski diplomat, ki je odstopil ob napadu, ker se je preprosto sramoval svoje države ob tako brutalni in nesmiselni odločitvi predsednika Putina. On se danes v Švici skriva pred dolgo roko ruskega državnega terorizma, ampak kljub temu

kot da želijo potisniti Ukrajino k miru z Rusijo, kot formula za rešitev Putinovega obraza«. In naprej: »Vojna se ne bo čudežno ustavila, če orožje ne bo dobavljeno. **27. TRAK: je pokroviteljska in arogantna ter suverenost Ukrajine uporablja kot po pogajalsko sredstvo. Ukrajinsko ljudstvo bi moralo imeti pravico odločati, ali že želi mir ali se želi bojevati. zdi se, da ti pacifisti pravijo, Ukrajino je mogoče razdeliti, zamenjati del Ukrajine s Putinom v zameno za nekaj drugega, kot da bi šlo za nekaj manj vrednega. Zato zahodnim voditeljem polaga na srce, zahod mora okrepiti vojaško podporo Ukrajini, da premaga režim Vladimirja Putina, ki bo vedno vir vojne, agresije in destabilizacije. Če želite mir, morate Putina in njegov režim izločiti iz enačbe. Vedno bo vir vojne, agresije, destabilizacije, če bo Putin poražen in obstal na oblasti, bo to vzel kot osebno žalitev in se maščeval. Ta vojna je njegova osebna vojna. In še zadnja stvar. Dva tedna nazaj smo bili na varnostni konferenci v Stockholmu, v okviru švedskega predsedstva. Glavna, osrednja tema prvega dne je bila vojna v Ukrajini. Tam so bili poleg mene še predsednik OZP, gospod Baković - SD, gospod Premk - Gibanje svoboda, gospod Lenart, in uvodničar je bil veleposlanik, ukrajinski veleposlanik v Stockholmu, Andrii Plakhotniuk. Svoj govor poslancem evropskih držav je sklenil z apelom o treh ključnih zadevah, ki so za Ukrajince v tem trenutku najpomembnejše. Za prvega vam ni verjetno treba veliko ugotavljati, prvo je bil poziv k dostavi, dobavi čim več orožja, da se Ukrajinci lahko branijo. Veste kaj je bila pa druga? Rekel je, da gre za najmočnejšo simbolno gesto za Ukrajino in ukrajinski narod in sicer, dal je poziv državam članicam Evropske unije, da Rusko federacijo razglasijo za državo, ki podpira terorizem. Med tem pa danes v Državnem zboru ministrica Tanja Fajon rekla, citiram, »med tem predlagana resolucija nima za situacijo v Ukrajini nobene praktične vrednosti«. Mislim, da dodaten komentar ni potreben. Hvala.

Današnjo razpravo sem si predstavljal, da bo to izraz solidarnosti z ukrajinskim narodom in obsodba agresorske države Rusije, kar nedvomno je. Kako sem bil naiven. Začeli smo to sejo z minuto molka. Lepo, čustveno. Nismo pa pomislili ob tem, da istočasno tisoči otrok, ne samo umirajo, gredo v nasilno posvojitev, lahko da jih imamo dvajset v Sloveniji, tisoče žensk je že bilo posiljenih in se posiljuje, enako pa tudi trpijo tako ukrajinski kot tudi ruski borci, ker verjetno ni njihova želja, da umirajo za nekaj kar Ukrajinci seveda za svojo domovino, Rusi pa verjetno ne vedo zakaj. Mi pa razpravljamo tukaj, sedimo v foteljih in debatiramo ali bi to bila resolucija ali bi bila to deklaracija. Jaz mislim, da tako kot je bilo že rečeno, če to ni resolucija, naj bo pa deklaracija. Ministrica Fajonova je zelo jasno izražala, kako je pomembno, da smo vsi enotni. Evropa je, bi rekel, dokaj enotna in tudi na zadnjem zimskem zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje, kjer sodeluje 57 držav, lahko rečem, bili smo pa tam Anže Logar, Tine Novak in jaz. Od 57. držav sta bili dve državi, ki sta bili izolirani in sta imeli častni sedež na zadnjem mestu, to sta bili Rusija in Belorusija, in tam je bilo jasno in največ aplavza je požel, mogoče, mislim da je bil Britanec, ki je rekel, »Ukrajina za mir, mir, mir potrebuje orožje, orožje, orožje«. (nadaljevanje) pa poslušamo kljub temu, da je Slovenija, ko se je odstopila, odcepila za, od Jugoslavije, vedela, kaj je to pravica do samoodločbe, čeprav nismo bili samostojna država, tukaj pa govorimo o samostojni suvereni državi, ki jo je jasno napadel agresor, pa govorimo, da bi bilo treba vse lepo rahlo, z mirom, diplomatsko, dajmo se pogajati, jaz, naj pride, kdo, ga bom udaril, pa bom rekel, zdaj se pa dajmo pogovarjati o miru. to je, če ne bi bilo žalostno, bi bilo smešno. Torej, če ni resolucija, kaj je potem, deklaracija? A je Evropska unija, ko je sprejela to resolucijo naredila napako? ko je jasno obsodila agresijo in tudi, ko govorite, izraz podpore je simbolno dejanje. Ja, glejte, simbolno dejanje je, vendar, če bi bili enotni, bi se ne poslušalo, tako kot je prej kolegica, ki jo večkrat poslušam na Odboru za evropske zadeve, pa za zunanje zadeve, relativizira agresijo Rusije na Ukrajino, nič drugega in točno tako je. Prav ta agresija vpliva na vsakega človeka v Sloveniji in na celem svetu, zato je to agresijo nujno potrebno obsoditi, obsoditi jo je potrebno ne enkrat, ne dvakrat, tisočkrat in namesto, da sedimo v fotelju, udobno in razpravljamo o tem ali bi bila to deklaracija ali resolucija, dajmo kaj narediti, vsi pa, vsi pa seveda igramo na čustva. očitno, očitno vsak ima svoja stališča, svoje poglede, prav je, da jih soočimo, dejstvo pa je, da samo z besedami, z leporečenjem in slepomišenjem ukrajinskemu narodu ne bomo pomagali, prav tako pa ne Evropi, ki tudi trpi in svet, svetovni mir je ogrožen ravno zaradi agresorjev, kot so, in teroristov, kot so Putin in njegova klika. Hvala.

minuto molka ni predlagal predlagatelj, predlagala jo je zunanja ministrica, kolegica spoštovana gospa Tanja Fajon in mi smo imeli vmes minuto molka. Ne predlagatelj, samo toliko, da smo si na jasnem. Pa gremo zdaj na vsebino. Danes v več državah, žal ne samo v Rusiji, ampak tudi v nekaterih evropskih državah in tudi pri nas smo imeli to v prejšnjem mandatu, opažamo vzpon avtokratov in se bomo vsi strinjali, da je gospod Putin avtokrat ali pa oseb z avtokratskimi težnjami, da ne bomo vse metali v en koš in ti avtokrati in kvazi avtokrati svoje agende gradijo na tako imenovani doktrini 3xP. Zdaj, če berete kaj, ste verjetno za to že slišali in to je populizem, polarizacija in post resnica in ravno vse te tri termine, ki sem jih naštela danes uporablja Poslanska skupina SDS, to tako imenovano resolucijo o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem in bom zdaj obrazložila vse tri. Populizem. Na način, ki naj bi bil všečen široki množici, se izkorišča tragedijo. Nekaj kar vi pravzaprav počnete, izkoriščate, marsikaj in zdaj vojno v Ukrajini, z namenom in čisto nič drugega ni tukaj zadaj, ampak samo nabiranje političnih točk. Žal, ne gre vam za žrtve, to je pač moje osebno mnenje, lahko se z njim ne strinjate, ampak trdno ga zagovarjam. Ne gre vam za žrtve, ker s tem populističnim dejanjem ne bodo te žrtve, pa katerekoli že, pridobile prav ničesar.

110. člen: »Z deklaracijo izraža Državni zbor splošna stališča do vprašanj notranje in zunanje politike ter do posameznih vprašanj, ki imajo pomen za vso državo.« To se pravi, narobe, narobe imenujete to svojo, ta svoj pravni akt. To je deklaracija, ne pa resolucija. In ja, veste, ni tako nepomembno kam se postavi vejica, gospod Janez Janša. Zaradi napačno postavljene vejice so ljudje tudi umirali. O spoštovanju, medsebojnem spoštovanju, o varovanju človekovih pravic, o nasilju ruskega režima nad novinarji govori tisti politični pol, ki je vse to delal v prejšnjem mandatu, nespoštovanje do državljank in državljanov, kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar je ugotovilo Ustavno sodišče, nasilje nad novinarji, danes pogledamo RTV in nam je vsem vse popolnoma jasno. Kakšno neverjetno sprenevedanje. Post resnica oziroma še to, polarizacija, spet se želi deliti slovenski narod, ki je večkrat obsodil rusko agresijo nad Ukrajino in želi se pritiskati na čustva volivcev. In terorizem ni enako agresija. Ne zavedate se kaj s pravnega vidika sploh pomeni, če boste razglasili Rusijo kot podpornico terorizma. Pa vam bom jaz povedala. S tem boste zmanjšali njeno odgovornost za zločine, ki jih izvaja Ruska federacija na tujem ozemlju. Odgovornost Rusije za zločin agresije, zločine zoper človečnost in vojne zločine je namreč v pravnem smislu veliko večja od označitve ruskega režima za podpornika terorizma. Kaznivo dejanje agresije namreč velja za najtežji mednarodni zločin, ki ga zagreši vodstvo določene države in se mora najostreje kaznovati. Post resnica. Kako sprevrženo je vse skupaj se kaže nekdanja naklonjenost gospoda Janeza Janše Putinu. Pa preden se začnete smejati tukaj naj vas opozorim na članek v Delu, 2. decembra 2021, Prek Orbana se je Janša zbližal še s Putinom. Kdo je to ugotovil? Hvala lepa za mir v dvorani! Brez smeha. Pustimo kolegici, da pove in da razpravlja, se ne smejemo drug drugemu, prosim. Vljudno govorimo o

In sedaj vas vprašam, ali je bil v letu 2021 Putinov režim kaj manj strašen? Retorično vprašanje, kaj ne, gospod Janša. Gospa ministrica je prej vprašala, če je bil kdo od nas v sirotišnici pri Postojni? Jaz sem bila, gospa ministrica. In tudi ti otroci zdaj so žrtve vsega tega in tudi smeha, ki ga slišimo sedaj iz moje leve leve sicer. Ostro obsojam, in to bom še enkrat ponovila, ostro obsojam vsakršno nasilje kogarkoli in nad komerkoli in pozivam k miru. Ja, mir, mir, nikoli več vojne

in tudi parlamentarna diplomacija, ki jo izvajam tudi sama in se bom poslužila tukaj manevra gospoda Logarja. Spomnimo, nekateri poizvedujejo o mojih nameravanih službenih poteh, vse z namenom diskreditacije

more, nihče ne more nekoga toliko diskreditirati kot se lahko nekdo sam. / smeh/ Tukaj ni konkurence. Odgovoril bi pa na neko trditev, ki pač, mislim, ne samo, da prihaja od kolegice poslanke, prihaja od predsednice Državnega zbora, ki je rekla, »vi sploh ne veste kaj to pomeni, če se uvrsti Rusijo na listo listo ali pa, se jo razglasi za državo, ki podpira terorizem«. Se pravi, mi ne vemo, ne vedo parlamenti Nizozemske, Poljske in številnih drugih evropskih držav, ne ve to Evropski parlament, ne ve to Svet Evrope, ne ve to Parlamentarna skupščina sveta Nata, ne ve to ameriški senat in ne ve to ameriški kongres oziroma spodnji dom. Tukaj smo poslušali, če se ne motim, celo s strani s strani predstavnikov Vlade, kako Amerika ni razglasila Rusijo za teroristično državo. Na parlamentarni ravni jo je. Maja in julija lanskega leta sta tako senat kot spodnji dom ameriškega kongresa razglasila Rusijo za teroristično državo in pozvala ameriško vlado oziroma State Deparment, da se jo tudi tudi na ravni izvršilne oblasti uvrsti na listo,. Če bi prebrali resolucijo Evropskega parlamenta ker to piše, potem bi to verjetno vedeli, ne bi trdili neumnosti. Mislim, da je šest ali sedem poslancev koalicije to prej zagovarjal. Zdaj, kar se tiče političnih opredelitev. Ta Državni zbor ima Odbor za evropsko politiko. Obstaja koordinacija teh odborov, ki se imenuje Cosac, če se ne motim. In koordinacija teh odborov je Rusijo razglasila za teroristično državo. Se pravi, tudi slovenski parlament je že sodeloval pri tem. Ta sestanek je bil 15. novembra lani v Pragi in glejte, edini ki so bili proti, so bili avstrijski svobodnjaki,

Močni signali in pa dejanja. Ob začetku vojaške agresije s strani Rusije, sem v Mariboru na avtobusni postaji sam sprejel prve organizirane begunce iz ukrajinskega Lvova. Bili so mladi nogometaši, ki smo jim Mariborčani pripravili tiste najbolj nujne pakete pomoči, potem so šli ti mladi, vojni begunci dalje v Logatec. Ne pozabimo tudi na veliko dejanje poguma, ki ga je izvedel takratni premier Janez Janša že marca 2022, poleg poljskega in češkega premiera, ko je obiskal Kijev, seveda izraziti podporo Ukrajini, izraziti podporo ukrajinskim državljanom. s takimi dejanji smo se v SDS tudi hkrati poklonili vsem žrtvam, vsem žrtvam te vojne. Tudi predsednik Odbora za zadeve Evropske unije, kolega Breznik, je oktobra lani bil v Kijevu. Zdaj, kot je zunanja ministrica dejala, aktualni premier, se pravi dobro leto po tem, ko je to storil gospod Janša, vendarle tudi on odhaja v Kijev izraziti podporo solidarnosti ukrajinskemu narodu.

To kot parlamentarci seveda lahko storimo, nimamo nobenih ovir za to, seveda bi tudi s sprejetjem takšne resolucije mi kot slovenski parlamentarci obsodili ruske napade na ukrajinske civiliste, na ukrajinsko infrastrukturo, energetsko civilne objekte, objekte in tako dalje. Zdaj, več kot jasno je, da s tako metodiko, ki ne samo, da diši po terorizmu, je dejansko de facto, ne, so to teroristične metode, poskusi, seveda, ne, politični režim v Kremlju ustrahovati civilno prebivalstvo in ga

Zdaj ta kaskadna delitev teh vseh skupaj zavrženih dejanj, je seveda neprimerna, je žalitev, dejansko žalitev do vseh žrtev tega brutalnega nasilja, Nič od tega se medsebojno namreč ne izključuje, za seboj, vse tri, vse tri zadeve povzročajo brutalne smrti, o tem ni dvoma. Ta resolucija, o kateri danes se pogovarjamo, ki bi dejansko Rusijo označila za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja turistična sredstva, bilo je rečeno in je vredno ponoviti, lani novembra je že sprejel Evropski parlament. Tudi pozval je države članice EU, naj to storijo podobno, zdaj šest, sedem jih je že dejansko temu pozivu sledilo. Zdaj kaj še nismo slišali, kaj delajo drugi nacionalni parlamenti? Litovski parlamenti je pred dvema dnevoma, torej 14. marca, skupino Wagner, ne, soglasno, vseh 118 poslancev so brez problema uvrstili med teroristična združenja. Ker seveda ta skupina, ne, z roko v roki z rusko vojsko ogroža varnost, odgovorna je za smrti, mučenja ukrajinskih civilistov, bombardiranje civilnih objektov in tako dalje. Ampak glejte, to je bila zdaj ena izmed nizov obsodb ruske agresije. Še pred tem so sprejeli dve drugi resoluciji, ki so seveda rusko agresijo v Ukrajini označili tako za genocid kot pa Rusijo za državo, ki pa podpira in izvaja terorizem. Se pravi, nacionalni parlamenti v Evropski uniji to dejansko že počnejo. Ni dvoma, da so tako Wagnerjevci, kot, da rečem, uradne vojaške sile Rusije zagrešile sistematične hude vojne zločine - ki pa, ne, pomenijo hkrati tudi terorizem, da ne govorimo o nekih lažnih dilemah, ki jih ni. Zdaj ogromno zdravorazumskih Rusov je pobegnilo iz države in tudi zahtevajo, da se Rusija razglasi za državo, ki podpira turizem, tudi v Sloveniji smo že imeli priča gledati podobne shode zdaj. Ampak ti Rusi, ne, ki so zdravorazumski, ki bežijo pred tem terorjem, ki ne podpirajo ruske vladajoče vrhuške, recimo v Srbiji jih je že 100 tisoč ruskih državljanov, tudi podjetnikov, ki ne podpirajo Kremlja, jaz sem bil v Beogradu decembra, sva bila s soprogo nekaj v akademskem forumu in sem v lobiju enega hotela vprašal enega Rusa, ne, sem ga vprašal, zakaj je toliko Rusov pobegnilo v tujino, ne. Pa dejal mi je, spoštovani, dvoje: da noče umreti na fronti in da smo mi, je rekel dobesedno, mi smo napadli drugo državo na njenem teritoriju. Glejte, to govorijo ruski državljani, ki bežijo pred Putinom v tujino. Zdaj za zaključek, ne, vladajočim v Kremlju ni nikoli, po moji oceni bilo problema izvajati terorizma ne doma ne v tujini. Zdaj opozicijski politik Nemcov je končal svoje življenje na enem mostu, ki povezuje Kremelj prek reke Moskve na drugo stran, ne, 100 metrov od Kremlja, pod streli. Bivšega agenta Litvinenka, ki je včasih bil v navednicah njihov, so v tujini zastrupili z radioaktivnim polonijem in tako dalje, neke primere smo že danes Zdaj ta terorizem je pač sedaj skupaj z vojaško agresijo in z izvajanjem genocida pač pljusknil čez meja v Ukrajino. Jaz ocenjujem, da bo slovenski parlament z umanjkanjem te podpore resoluciji s strani seveda koalicijskih poslancev, ki so na matičnem Odboru za zunanjo politiko to zavrnili, unikum, kot je dejal tudi predlagatelj, v vsej Evropski uniji, si upam trditi, in bo seveda pustil zelo zaskrbljujoč vtis po celi Evropski uniji. Še enkrat res za zaključek, s sprejetjem te resolucije bi dali tudi, ne, mi parlamentarci našo parlamentarno podporo ukrajinskemu narodu, ki brani seveda ne kaj drugega kot svojo domovino, s tem pa tudi univerzalne vrednote svobode in demokracije.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Mi je žal, da sedaj ni ministrice med nami, ampak verjetno nas nekje posluša. Lepo pozdravljam pa državnega sekretarja. Najprej naj rečem, da imamo torej pred seboj resolucijo Evropskega parlamenta, ki govori o tem, da naj se Rusijo uvrsti na seznam držav, ki podpirajo terorizem. Naj spomnim, da je Evropski parlament to resolucijo sprejel s 494 glasovi za in tudi večina slovenskih evropskih poslancev, tudi tistih, ki prihajajo iz koalicijskih vrst, je podprla to resolucijo. In moram povedati, da mi je zelo žal, da ste na Odboru za zunanjo politiko, kjer smo to resolucijo že predhodno obravnavali, to resolucijo zavrnili. Kajti, danes zaradi tega, ker je tak pač poslovnik, ne moremo o njej glasovati tudi v tem Državnem zboru, tako da bi se lahko vsi poslanci izjasnili po svoji vesti, ali podpirate takšno resolucijo ali ne. In potem bi se šele videlo tudi v slovenski javnosti, kakšen obraz kažete za evropsko okolje in kakšen obraz imate za domače okolje. Podobno se je zgodilo tudi z resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmih. V varnem domačem zavetju ste glasovali proti resoluciji. V Evropskem parlamentu pa člani vaših strank pa za. Tako da to smo nekako že navajeni. Ampak temu se reče preprosto dvoličnost. In jaz bi si želela, da vendarle postanemo že bolj zreli v političnem smislu in takšne stvari pač začnemo presegati, da se skladamo z mislimi tako v tujini kot tudi doma, ker to kaže tudi na našo kredibilnost. In zelo pomembno je, če danes podpremo to resolucijo oziroma če bi jo podprli, v kolikor bi glasovali. Ni res, kar je trdila prej ministrica za zunanje zadeve, da to ni pomembno. Je pomembno, zelo pomembno, na simbolni ravni zelo pomembno. To so proaktivna dejanja države, ki kažejo ali imamo aktivno, proaktivno zunanjo politiko ali pa imamo politiko, ki pač dela tisto, kar ji naročajo pač določene institucije v Evropi in v svetu, ali pa pridamo k temu tudi kaj sami. To je zelo pomembno. V prejšnjem mandatu smo imeli izjemno proaktivnega zunanjega ministra, tudi predsednika Vlade, ki je kot prvi šel v Ukrajino in danes vsi Ukrajinci vedo in poznajo kakšno delo je bilo takrat storjeno. Pogumno dejanje, ki ste ga mnogi takrat označevali za nekaj omalovažujočega, tudi zunanja ministrica, potem pa so temu koraku sledili tudi ostali. ostali. Jaz sem ministrici za zunanje zadeve prvič to vprašanje v zvezi s tem, ali bo Slovenija razglasila Rusijo kot teroristično državo in ali bo Slovenija tudi ukinila vizume za ruske državljane, seveda tukaj govorimo predvsem o ruskih elitah, ki so podvržene Putinovemu režimu in ga podpirajo, prvič sem to vprašanje zastavila že oktobra 2022. Ministrica takrat ni dala jasnih signalov kaj želi in kaj bi rada. Nato sem na to isto na to isto vprašanje in to dilemo in na to, da želim odgovor od nje, opozorila na njeni interpelaciji. Kot vemo, je na nacionalni ravni več drugih institucij Rusijo uradno razglasilo za teroristično državo, vključno s poljskim senatom ter češkim, latvijskim in estonskim parlamentom. Potem je sledila seveda podpora odbora Nata in mislim, da je takrat podprlo to, da je Rusija, tako imenovana, če tako rečem, teroristična država, podprla vseh 30 članic Zveze Nato. O tem sem spraševala ministrico za zunanje zadeve, ker je pač pristojna za ta resor. Saj če ne, bi vprašala koga drugega, ampak zaradi tega sem nanjo naslovila ta vprašanja in jasnih odgovorov nisem dobila. No, potem je pa sledila, 23. novembra 2022 je pa Evropski parlament sprejel resolucijo

niso pomembna samo dejanja v, bom rekla, v smislu pomoči državi, ki je napadena, ampak je zelo pomembno tudi kaj počnemo na politični, na da s proaktivno politiko, s simbolnimi dejanji, kot je tudi to, da podpremo takšno resolucijo, pokažemo tistim, ki tam trpijo, ki so preživljali in preživljajo grozote vojne, da jim s tem pokažemo, da nam je mar. Da nam je res mar, in da vemo, da ti ljudje tam trpijo. In zato si jaz želim, da bi ta slovenski parlament premogel toliko moči, da bi to znal in bil sposoben enotno podpreti. Zdaj, terorizem je vsako organizirano dejanje, ki je usmerjeno proti civilistom ali pa civilnim ustanovam v političnem ali pa gospodarskem smislu, in zdaj me resno zanima, to sprašujem ministrico za zunanje zadeve, gospo Anjo Fajon, kaj drugega počne država Rusija kot to, kar sem sedaj povedala. Naj mi odgovori, kje to ni akt terorizma. Gospa zunanja ministrica Tanja Fajon je tudi povedala, citiram, in mislim, da je kolega Logar ob koncu svoje razprave to tudi poudaril, »resolucija nima nobene veze z vojno v Ukrajini«. A res. Potem pa naj mi spoštovana gospa ministrica odgovori na čisto preprosto vprašanje. Zakaj jo je potem Evropski parlament uvrstil v razpravo in jo dal na glasovanje, če nima nobene veze z vojno v Ukrajini. In zanima me, če je sposobna ministrica za zunanje zadeve to povedati v obraz predsedniku Zelenskemu. Takrat bom verjela, da iskreno vse to misli, drugače je to navadno zavajanje. Ministrica je tudi povedala, da ne gre za teroristično dejanje, ampak za vojne zločine. Ja, ampak a se ti dve stvari izključujeta med seboj. Se izključuje vojni zločin od terorizma. Jaz mislim, da se ne. Absolutno se ne izključuje. Glejte, vojna vsebuje različne elemente. Mislim, da je uvodoma zelo lepo bilo povedano, genocida, torej zločina proti človeštvu, vojnega zločina in terorizma, torej vse te stvari so pokrite znotraj pojma vojna, ki se nekje odvija na nekem področju. In tukaj govoriti, da so bistveno hujša dejanja kot je terorizem. Ja, saj jaz se lahko strinjam, lahko jih poimenujemo na takšen ali drugačen način, ampak ne moremo pa reči, da niso tudi terorizem, in da to niso teroristična dejanja, ker « de facto« so. So. Zdaj, jaz sem to že večkrat poslušala na Odboru za zunanjo politiko, to tako državni sekretar kot ministrica vedno rada ponavljata, da so proaktivni pri tem, ko obsojajo rusko agresijo, torej da Vlada obsoja rusko agresijo najostreje. Ja, jaz sem ministrico že večkrat to slišala izreči, tudi državnega sekretarja, ampak ko je pa potrebno priti od besed k dejanjem in neko stvar dejansko potrditi, pa dejanja umanjkajo, žal, in to je videti na tem današnjem primeru. Potem, povedali ste, Rusija je agresor, Ukrajina žrtev, ki ima pravico do samoobrambe. Res je, drži, ampak naj spomnim,

neka malo zanimiva situacija, Nato je agresor, ne Rusija. Ministrica na to ni odgovorila. Potem ves čas govorite, da država nudi Ukrajini različno pomoč, predvsem humanitarno in vojaško. Jaz se s tem strinjam in sem tudi zelo zadovoljna. Mislim, da smo v tem času dali približno 43 milijonov evrov za humanitarno in pa vojaško pomoč 5 milijonov, mislim, da tudi s strani določenih nevladnih organizacij, skratka, to je lepo, je pohvalno in jaz to res podpiram, ker to so stvari, ki so pač pomembne. Če se nekje zgodi vojna, tiste druge države, ki niso napadene, morajo seveda pomagati. Ampak kaj pa politično, kakšno držo imamo politično? To je pa, zdaj spet govorim na simbolni ravni, ključnega pomena, ali smo proaktivni v tem ali smo pasivni. Jaz trdim, da bi ne glede na to, da smo manjša država, bi morali biti aktivni v teh stvareh, ker smo to v preteklosti pod drugim zunanjim ministrom, ki sedi poleg mene, ki je bil takrat minister, to že zelo dobro udejanjali in zelo kvalitetno kljub situaciji, v kakršni se je znašla Slovenija med epidemijo, Evropa in ves svet. In seveda, jaz bi to pričakovala tudi danes. Zdaj pa, če povzamem. Rusija v Ukrajini izvaja vojna hudodelstva, mislim, da se s tem vsi strinjamo. Rusija mora odgovarjati za vojne zločine pred mednarodnim sodiščem, tudi pred ESČP-jem. Slovenija podpira ustanovitev posebnega sodišča za preganjanje agresije na Rusijo in Vlada nekako zagovarja, kot sem razbrala, enotnost držav članic Evropske unije in zveze Nato. Jaz to podpišem, absolutno podpišem, mislim, da je tako prav, ampak še enkrat opozarjam, treba pa je biti proaktiven to na zunanjepolitičnem področju. In drugič, kar zadeva resolucijo. Če bi jo danes podprli, bi dali izjemno pomemben simbolen signal vsem tistim v Ukrajini, ki se bojujejo že leto dni, in vsem tistim, ki trpijo zaradi vojne. Vsi pa moramo delati na tem, da čim prej dosežemo mir. In na koncu bom povedala še en citat, ki je bil povedan na Drugem vatikanskem koncilu, ko so govorili o tem, kaj pomeni vzgoja za mir in kaj pomeni vzpostavitev miru, da vojna ni več samo zločin, ampak tudi čista norost. Torej takrat so zapisali, citiram: »Vsako vojno dejanje, ki meri na uničenje celih mest ali obsežnih pokrajin z njihovim prebivalstvom brez razlikovanja, je zločin proti Bogu, je zločin proti človeku, je zločin, ki ga je treba odločno in brez omahovanja obsoditi«. obsoditi«. In na simbolni ravni, spoštovani državni sekretar, bi to storili tudi tako, da bi resolucijo podprli najprej že na Odboru za zunanjo politiko in danes tudi kot res skup vseh poslancev v Državnem zboru. Najlepša hvala.